Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, sada bismo prešli na postavljanje pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbom 180. do 184. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda. Prelazimo na postavljanje pitanja prema utvrđenom redosljedu. Prvo je poštovana zastupnica Ruža Tomašić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo i ja sam htjela postaviti pitanje ministru gospodarstva Vrdoljaku, pošto nije tu, postavljam pitanje njegovom zamjeniku gospodinu Leverić. Dakle, od 2003. godine INA kontinuirano bilježi pad proizvodnje nafte i kondenzata u Republici Hrvatskoj. Od 2010. godine prepolovljena je proizvodnja prirodnog plina dok je u navedenom razdoblju prerada nafte pala za cca. 40% a prodaja derivata smanjena za 50%. Planirana i ostvarena INA-na prerada pada iz godine u godinu. Primjerice 2011. godine prerađeno je u rafineriji nafte Sisak 2 milijuna tona nafte. U 2012. milijun 250 tisuća nafte a za 2013. planirana je prerada na razini 600 tisuća plus 300 tisuća tona a što osigurava rad rafinerije za samo stotinjak dana u ovoj godini. Iz priloženog bi mogli zaključiti kako INA vodi nerazvojnu politiku koja vodi daljnjem padu poslovnih aktivnosti i smanjenju korištenja kapaciteta INA-e a što već ima negativne efekte na hrvatsko gospodarstvo, energetsku stabilnost, sigurnost opskrbe i sigurnost zaposlenja INA-nih radnika. Moje pitanje je, je li u pitanju samo konkurencija i smanjenja potražnja za derivatima ili se radi o svjesnom prepuštanju djela tržišta zbog neulaganja u modernizaciju rafinerija, pomicanja rokova i odustajanju od modernizacije rafinerije nafte Sisak u skladu sa najmodernijim tehnologijama, kako to definira dionički ugovor? Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na pitanje odgovara zamjenik ministra, poštovani Alen Levarić. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, evo vezano za vaše pitanje, svjesni smo važnosti INA-e, na kraju krajeva Hrvatska je vlasnik 44% dionica u INA-i i naravno da svaki pad proizvodnje u INA-i utječe na bruto društveni proizvod Hrvatske. Ono što hoćemo i tražimo je da se investicije koje su bile planirane za 2012. godinu a nisu ostvarene, da plan investicija koje bude za 2013. ostvari i da INA postane konkurentna, odnosno da uspije se održati na tržištu koje je u ovoj fazi kako je. Znamo da zbog zbog situacije na tržištu potrošnja pada, naravno negdje oko 500 milijuna dolara je pala, ako gledate novčano Aha, može, negdje oko 500 milijuna dolara pala je proizvodnja, vrijednosti proizvodnje u rafinerijama, stoga kroz upravu, nadzorni odbor i skupštinu društva inzistiramo da INA više ulaže i da investicije koje si je zacrtala, da se ostvare. Hvala. Hvala lijepa. Očitovanje poštovane zastupnice Ruže Tomašić. **Tomašić, Ruža (HSP AS)** Hvala lijepa, ali ja bih voljela pismeni odgovor jer su mi radnici dali puno informacija i izgleda kao da je nekakav specijalni dogovor između naše Vlade i MOL-a, jer što se tiče INA-e, INA propada a MOL raste. Hvala lijepa.

dugi niz godina da stanje u poljoprivredi bez obzira tko bio ministar poljoprivrede da svake godine sve više i više biva gore. Posebno se to odnosi na ovih godinu i pol dana, posebno na stanje u mljekarskoj proizvodnji gdje mnoga obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su se bavila tom vrstom poljoprivredne proizvodnje danas imaju zatvorena obiteljska gospodarstva, gdje su im nekretnine u hipoteci. I zanima me što kanite poduzeti da spriječite propast mljekarske i poljoprivredne proizvodnje na području Republike Hrvatske? I da li je istina da, a to je izjavio ravnatelj agencije u petak, 5. travnja 2013. godine u Osijeku, županijskoj komori izjavio je da će se do 30. lipnja 2013. godine isplatiti još maksimalno 600 kuna po hektaru. A podsjećam da je do sada isplaćeno 44%. I da li to znači da će od ukupno od 2100 kuna biti isplaćeno svega 75% i na taj način dodatno obiteljska poljoprivredna gospodarstva staviti u nepovoljan položaj? To dovoljno govori ovo dodatno smanjenje sredstava za poljoprivredu u rebalansu proračuna za 2013. godinu. I pozdravio vas gospodine ministre alkar Ivo Milun iz Sinja, nadam se da znate tko je, koji je također sukladno mjerama ministarstva doveden na prosjački štap i gdje imate jedno izuzetno obećanje, obećanje koje ste mu dali i potpisali određene dokumente koji će uskoro izići na vidjelo javnosti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na zastupničko pitanje, poštovani ministar Tihomir Jakovina. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Štovani kolega zastupniče. Da, sektor mliječnog govedarstva je izuzetno izložen i podložan izazovima i rizicima, ali ne samo unazad 15,16 mjeseci nego unazad 10-tak godina. Podsjetit ću vas samo da je 2003. godine kad je počeo radit referentni laboratorij u Križevcima bilo gotovo 59000 proizvođača mlijeka koji su predavali i slali svoje uzorke mlijeka na analizu. Početkom 2012. godine imali smo oko 14000 proizvođača mlijeka sa ožujkom ove godine taj broj je negdje oko 11500. Problemi su u cijelom sektoru dosta duboki i tražili su davno prije reforme. Govorimo o tome da su ljudi iz operativnih programa kapitalnim ulaganjima dizali nove farme, zaduživali se, a nisu dobili osnovni resurs za proizvodnju od jednog takvog baznog i složenog ciklusa proizvodnje kao što je mliječno govedarstvo, nisu imali poljoprivredno zemljište. Veliki broj i sami znate i na vašem području i ljudi koji su milijunske iznose uložili u svoja gospodarstva, a nisu dobili poljoprivredno zemljište na korištenje i na taj način zaokružili ciklus same proizvodnje. Što radimo? Od prvog dana smo vrlo studiozno pristupili samom problemu i kroz osnivanje savjeta za praćenje stanje u proizvodnji mlijeka, odnosno mliječnoj industriji i kroz sve mjere koje smo definirali da bi zaustavili negativne trendove i pomogli vrlo izloženom sektoru. Cijeli set mjera se vidi i kroz ovu situaciju koju smo imali unazad dva i pol mjeseca, na koji način smo kao ministarstvo reagirali pojavom aflatoksina, odnosno mikotoksina kod jednog dijela proizvođača, govorimo oko 8% populacije proizvođača mlijeka ili 923 923 proizvođača gdje su utvrđene povećane koncentracije aflatoksina gdje smo kao sustav našli cjelovito rješenje i kroz dvije faze akcijskog plana gotovo 75% proizvodnje mlijeka koje je bilo sa povećanim količinama, koje je bilo zdravstveno neispravno vratili ponovo u sustav i pomogli našim proizvođačima. Kada govorimo o cijeni samog mlijeka možemo reći da ono ne odudara značajno od prosjeka cijene koja je za 27 zemalja Europske unije tako da je ona negdje na bazi 32,85 eura na 12-mjesečnom prosjeku za 27 EU zemalja, EU zemalja, dok je kod nas 32,12 plus 50 lipa koje imamo dodatno po litri proizvedenog mlijeka. Također smo i u proračunu za 2013. s obzirom na osjetljivost i izloženost sektora osigurali dodatna sredstva preraspodjelom unutar stavki proračuna upravo za i mliječno govedarstvo, ali i tovno govedarstvo da bi pomogli taj sektor koji je vrlo teško ponovo revitalizirati nakon prestanka same proizvodnje. Osnova svega i ono što je bilo loše u proteklom periodu, što je struka bila na neki način i u samim institucijama, ministarstvu, agencijama i ostalom, ali prije svega u znanosti na neki način po strani, odnosno nije bilo dobre sinergije samih poljoprivrednih proizvođača i struke. novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, znači zemljišna reforma kroz operativne programe koje smo u završnoj fazi izrade i koji će biti sastavni dio najvažnijeg strateškog dokumenta, govorimo o programu ruralnog razvoja na osnovu čega ćemo '14.-'20. povlačiti značajna sredstva iz drugog stupa sredstava za ruralni razvoj ćemo osmisliti modele da se dodatno pomogne našim proizvođačima u mliječnom sektoru.

da se ova Vlada isključivo stavila na stranu velikih, da novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu će također biti u funkciji velikih jer 60 bodova donosi gospodarski program. I niste mi odgovorili na najvažnije pitanje, iako smo predlagali povećanje sredstava u rebalansu, odnosno za proračun za 2013. godinu od 600 milijuna kuna i dalje imamo smanjenje sredstava za poljoprivredu i u ovom rebalansu. Dakle niti ste mi odgovorili što će se desiti sa potporama jer ravnatelj Agencije za plaćanje izjavio je da će biti izbačeno svega 75% i vi to kao ministar ne znate. Dakle to je još jedan udar na OPG-e. Na kraju krajeva, Na kraju krajeva, možemo otići zajedno u sve ove trgovačke centre i vidjeti koje se mlijeko prodaje, ne hrvatsko nego strano i to ono u prahu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Treće pitanje i poštovani zastupnik Jozo Radoš. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno prvoj potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih i europskih poslova gospođi Vesni Pusić uz najprije čestitku za rješenje pitanja Ljubljanske banke u ovoj fazi i ratifikaciju našeg pristupnog ugovora u slovenskom parlamentu što se činilo kao jedna od najvećih prepreka na tom putu. Očekujem da će ratifikacija u ostalim parlamentima proći u skladu sa očekivanjima i da će Republika Hrvatska postati članica Europske unije 1. srpnja ove godine. Jedno od važnih pitanje kojim ćemo se baviti u članstvu Europske unije je pristupanje ostalih zemalja članica JI U tome Republika Hrvatska ima i svoj uži nacionalni interes, ali ima i širi interes uređenja toga prostora i kvalitete odnosa koji će na tom prostoru biti. Jednako tako to može biti i prilika za afirmaciju naše zemlje u europskim tijelima na tom važnom pitanju stabilizacije toga prostora. Stoga me zanima što Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Vlada Republike Hrvatske čine da bi Republika Hrvatska udovoljila tome cilju dakle integracije prostora JI Europe, da bi ostvarila nacionalne interese u tom smislu i koja je uloga Centra izvrsnosti u tom procesu. Hvala lijepa. Odgovara poštovana prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem gospodine i istina je da Hrvatska ulazi u EU na jedan ili barem na nešto drugačiji način od drugih zemalja u proširenju EU na istočnu Europu, one iz 2004. i one iz 2007. Na neki način Hrvatska ulazi kao sa posebnom zadaćom. Ni jednoj zemlji prije nas nije se gotovo u istoj rečenici uvijek postavljalo pitanje kad se kaže vi ćete ući 1.7. Gotovo Gotovo uvijek slijedi pitanje što ćete učiniti u vezi sa svojim susjedima i u vezi sa cijelom susjednom regijom. Mi to prihvaćamo jer znamo da je to prvo preduvjet trajne stabilnosti Hrvatske u kojoj mjeri je političku agendu promijenio proces ulaska u Hrvatskoj i u kojoj mjeri je stabilizirao naše vlastite institucije da ima taj potencijal i u našem susjedstvu. Dakle, napredak u tim reformama naših susjeda naš je direktni sigurnosni i ekonomski interes. U ovom trenutku u tom pravcu radimo 3 stvari. Jedan je Centar izvrsnosti gdje smo okupili ljude koji su sudjelovali u našem pregovaračkom procesu u različitim područjima. organiziramo seminare uglavnom za državnu upravu u susjednim zemljama. Do sad smo imali preko 160 polaznika u Bosni Radimo sa Crnom Gorom direktno na formiranju njihovog pregovaračkog tima i opremanju njihovog pregovaračkog tima. Čak i zemlje izvan regije za to imaju interes, recimo Moldova s kojom smo potpisali Sporazum o europskoj suradnji. Prenošenje iskustva očito da je sa naše strane možda najupotrebljivije znanje zato što je najrecentnije, prema tome najsličnije onome što će njima trebati, a istovremeno i najkompliciraniji put smo mi prošli zbog očitog razloga što EU uči. Dakle, u okviru Centra izvrsnosti surađujemo što se financijskih sredstava tiče i sa nizom fondacija, dakle da se to ne financira samo iz iz proračuna ili u perspektivi iz zemalja naručitelja, nego i iz europskih fondacija i bilateralnih fondacija. Druga stvar koju radimo, koju ćete vi imati ovdje na dnevnom redu je hrvatska kuća koja je jedna vrsta začetka hrvatskog recimo šta ja znam Zaklade Servantes ili Goethe instituta ili takve vrste koja će za početak funkcionirati u regiji i koristiti kulturu, znanost i obrazovanje u komunikaciji sa u prvom redu regijom gdje imamo onu prednost koju recimo imaju anglosaksonci gotovo na cijelom svijetu. Ovdje imamo prednost da jezik razumije otprilike 20 milijuna ljudi i kroz to možemo stvarati povoljno okruženje za Hrvatsku. I konačno imamo i ove teme oko kojih se dogovaramo vezano na ulazak u Uniju, pograničnu suradnju, pogranični režim, prekogranične projekte. Dakle, sve ono što s jedne strane se otvara kao mogućnost ili kao zahtjev nakon našeg ulaska u EU a može se iz zahtjeva pretvoriti u pozitivno ili negativno. Mi ga pretvaramo u pozitivno. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I očitovanje poštovani zastupnik Jozo Radoš. Drago mi je da je odgovor gospođe ministrice potvrda da Republika Hrvatska prepoznaje to kao svoj strateški interes. Ja bih samo napomenuo da će europski zastupnici, hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu biti očekuje se u važnim tijelima koja će odlučivati o tome procesu u Odboru za vanjsku politiku i u posebnoj delegaciji za odnose sa ovih 6 zemalja, pa pozivam Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da uspostavi dobru suradnju sa tim zastupnicima kao što pozivam Vladu Republike Hrvatske da na ključnim, strateškim, nacionalnim pitanjima uspostavi suradnju vladinih tijela i hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Zahvaljujem na odgovoru i ne tražim pisani odgovor. Hvala lijepa. Hvala lijepa i vama. Četvrto pitanje i poštovani zastupnik Tomislav Karamarko. Izvolite poštovani zastupniče. **Karamarko, Tomislav (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine Milanović na pretposljednjem aktualnom satu, dakle 14. studenog prošle godine odgovarajući na moje pitanje koji su i kakvi rezultati vaše gospodarske politike i što dalje vaš odgovor sveo se otprilike na to da razmišljamo i radimo. Evo ga, prošlo je i 5 mjeseci od tog dana. Želio bih vas ponovo upitati koji su i kakvi rezultati proizašli iz vaših razmišljanja i rada na gospodarskom oporavku? Gdje se ti rezultati mogu vidjeti, gdje su oni egzaktni i kako se mogu izmiriti. Molio bih doista konkretan odgovor. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor daje predsjednik Vlade Republike Hrvatske, poštovani Zoran Milanović. Izvolite predsjedniče. Uvaženi kolega, 4 mjeseca se pripremate na pitanje onda ga niste u stanju ni pročitati. Opet ste me istu stvar pitali i ne mogu vam odgovoriti. Samo vi lupajte. Dakle, na ovakve provokacije nasjedati neću. Na ovakve provokacije … /Govornici govore Poštovani zastupnici, hoćete li čut odgovor vi. Onda niste trebali pitati ako vas ne zanima. Dajte da, molim uvodimo reda u državu koju ste ostavili u kakvom ste je stanju ostavili ne samo u gospodarstvu nego i u svemu ostalom, vi se ne pojavljujete u Saboru zbog čega sam ja svojevremeno kritiziran kad sam bio u opoziciji. Pogledajte koliko sam ja imao govora i nastupa zajedno nego, dakle više nego svi moji prethodnici na mom mjestu u opoziciji zajedno i opet nedovoljno. Vas ovdje uopće nema i onda se pojavite svaka tri, četiri Nema vas, kakvo pitanje takav i odgovor. Nema vas na raspravama o državnom proračunu, ne na glasanju, na raspravu o državnom proračunu niste došli. Prema tome, vi ćete na ovo pitanje dobiti pisani odgovor. Vi ćete dobiti pisani odgovor na ovo pitanje jer to je pitanje koje otvara puno elemenata. Dakle, ne mogu vam odgovoriti ni u 4 minute što ova Vlada radi. Ova Vlada uvodi reda da bi sutra bilo rada. Prema tome, na ovakvo pitanje konkretniji odgovor vi ne možete dobiti. A, dakle umjesto da budete u ovom Saboru, da mu više doprinesete, kažem i mene su kritizirali ali ja sam očito bio, ne očito to je provjerljivo po brojkama, dakle aktivniji nego bilo koji moji prethodnik i opet nedovoljno, uvijek osjećam da je to nedovoljno ali vi i ja se u tome ne možemo uspoređivati. A vi umjesto da ste ovdje vi se cinično smješkate na ksenofobične ispade ljudi koje ste stavili na listu za Europski parlament. I zato je moj odgovor, to je vama jako zabavno kao što je vašem kolegi liječniku, stručnjaku za ekonomiju zabavno što SDP provodi zakone i administrativno se uskraćuje 5 milijuna kuna, to je sve skupa jako smiješno. Vidjet ćemo tko će se zadnji smijati ali od srca, samo naprijed. Dobit ćete pisani odgovor ne samo što je to moja dužnost i dužnosti se i zakona držim nego i zato što ne možete dobiti na ovakvo pitanje što vi radite, to je vaše pitanje. Radim, radim. Dakle, zemlju koja je bila u fiskalnom i financijskom neredu dovodimo u red. I to će birači ili prepoznati ili neće prepoznati. Ja im ne mogu biti tutor i ne mogu im držati lekcije. A kad sam vam rekao da se niste pojavili tu, barem vas ja nisam vidio mjesecima, i da niste u stanju niti pročitati pitanje onda dopustite i morate to dopustiti jer ovo nije gledajte dobacujete, volite govoriti kaj ste nervozni, langsam, i njemački smo naučili u međuvremenu, to volite … /Upadica se ne razumije./… Ne, to me ne smeta. ali ja koristim ovu priliku da vam kažem tko ste, što ste i na što se svodi vaš politički rad i rad organizacije koju predstavljate. I ovo će mi neki ljudi u mojoj stranci zamjeriti jer daju mi drukčije savjete, kažu mi prešuti to, pusti ono, neka se muče sami. Međutim, ja vam to moram reći da radi hrvatske javnosti jer mi želimo da iza nas kad god to bilo ova zemlja bude bolja, da standardi politike budu drukčiji. Ako ja za to moram platiti cijenu kao političar ja ću je platiti jer ovo što radim doživljavam kao određeno ulaganje političkog kapitala kojeg sam dobio na izborima. I otvoreno govorenje o stvarima za koje smatram da štete Hrvatskoj, da su loša. I zato, s obzirom da su izbori za nekoliko dana ja ću reći ne nacionalizmu i ksenofobiji, modernoj Europi modernu Hrvatsku za moderno i otvoreno gospodarstvo

I za kraj, sad stvarno za kraj kaj ste nervozni? Pa ako rasprava o proračunskom rebalansu bude u poslijepodnevnim i večernjim satima pa šanse da je gleda veći broj građana rastu jel' tako? … /Upadica Leko: Vrijeme./… Ili možda mislite da je cijela nacija pred televizorima u 10

Dobro ako mogu reći jednu rečenicu, razumijem političko djelovanje i kad se lupa i kad se galami Kad se vrijeđa zastupnik to ne razumijete ne?/… Samo da završim, dozvolite mi da završim. Sve je pred građanima. Ovo je prijenos javni, javna sjednica Hrvatski parlament. Vi ste postavili pitanje, premijer je odgovorio. … Samo, molim vas. Pa nemojte tražiti da govori što vi hoćete. Što vi hoćete onda ne biste ga ni pitali. Ako hoćete odgovor koji je on rekao onda je to njegovo pravo da odgovori, vaše je pravo da odgovorite da se slažete ili ne slažete. Ali prije toga imamo prijavljene dvije povrede Poslovnika pa ću vam dati gospodine zastupniče da se očitujete u odgovoru. Prva povreda Poslovnika i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo upozoravali smo već na to, ali vi uporno kršite članak 184. Poslovnika Hrvatskoga sabora koji kaže da odgovor na postavljeno pitanje kada odgovara član Vlade ili premijer traje u pravilu dvije minute ako je to zbog složenosti pitanja potrebno odgovor može Uporno i svima dajete 4 minute odgovora. Ovo pitanje je doduše bilo složeno pitanje, ali odgovor je bio sve drugo, lamentiranje da ne kažem vrijeđanje itd., ali lamentiranje o svemu i svačemu a nije bilo niti riječi odgovora na postavljeno zastupničko pitanje a to je bilo što je rezultat promišljanja premijera o gospodarskom stanju u Hrvatskoj jer je pred dva mjeseca ili tri rekao da počinje razmišljati. Evo, stoga molim vas da ograničite vrijeme onako kako je sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora. Da to bude u pravilu dvije minute. li završiti? Ne smatram da je učinjena povreda Poslovnika jer svi u Saboru, svi, baš svi, sami odlučuju o tome što smatraju vrijednim pitanjem. I svi koriste maksimalno mogućnost iz Poslovnika da u svojem pitanju, svojem komentaru izlože svoje stajalište. Prema toma, standard je isti za sve. Mislim da imamo vremena i da građani zaslužuju da to vrijeme koristimo za pitanja i odgovore. Dakle, nema povrede Poslovnika. Sljedeća povreda Poslovnika i poštovani zastupnik Dinko Burić. povrijeđen je članak 110. ovog novog Poslovnika koji još nije objavljen jer je Vlada obavezna na zahtjev Sabora izvijestiti Sabor o svom radu a ne pričati o temama koje nisu postavljene. Povrijeđen je članak 184. o kojem je govorila kolegica Lovrin. Jer mi smo dovoljno pismeni da možemo protumačit u tom članku 184. stavak 2. da odgovor na postavljano pitanje u pravilu traje 2 minute, zbog, znači iznimno, zbog složenosti pitanja onda 4 minute. I povrijeđen je članak 216. Poslovnika jer je svojim nastupom predsjednik Hrvatske vlade uvrijedio i vrijeđa kontinuirano zastupnike Hrvatskoga sabora time stavljajući sebe i Hrvatsku vladu iznad Hrvatskog sabora koji bira tu Hrvatsku vladu. Vrijeđajući hrvatske zastupnike vrijeđa i sve hrvatske građane koji su hrvatske zastupnike izabrali. I mi znamo i za izjave da je bilo izjava predsjednika Vlade da se radi o slučajnoj državi, bilo je onda izjava da se radi o slučajnom premijeru. A ovo je, kako se ponaša naš predsjednik Vlade sve više liči da se radi o promašenom predsjedniku promašene Vlade. Jel ovo nije uredu, ovo nije dostojno, vi vrijeđate kontinuirano gospodine predsjedniče Hrvatske vlade sve zastupnike, a vi ne reagirate na to gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani zastupniče, potrudit ću se da vam dam snimku ovog što ste vi sami govorili kolika je kontradiktornost u vašim ocjenama. Slažete li ste? Slažete, nadam se da se slažete. ja ocjenjujem da je zastupnik taj koji ocjenjuje je li njegovo pitanje važno, odgovorno i komplicirano. Ne da ja arbitriram kako ćete se vi obratiti svojim biračima. Oprostite, oprostite ja bih sad završio, oprostite molim vas barem toliko. Dakle, umjesto da ste zahvalni da možete govoriti u Hrvatskom saboru prema svojoj vlastitoj ocjeni, prema svojoj vlastitoj odgovornosti i prema biračima, vi tražite da vam se to reže. Prema tome, nema riječi o povredi Poslovnika. Svi imaju isti tretman, svi imaju pravo govoriti. …/Upadica se ne čuje./… To smo završili, nema povrede Poslovnika prema ocjeni mojoj. Možete se obratiti, znate postupak, odlično. Hvala lijepa. Vi ste već iskoristili sada pravo,

Najavljujete, hvala lijepa. Urbi et orbi, bit će rasprava o povredi Poslovnika na nadležnom tijelu po zahtjevu zastupnice Ane Lovrin i po zahtjevu poštovanog zastupnika Dinka Burića, slažem se. Hvala lijepa, to je procedura, poštujemo je. Hvala lijepa. Idemo na 5. zastupničko pitanje,

sudjelujete kao statist u ovoj lošoj predstavi koju režira gospodin premijer. Doista nije dostojno Hrvatskog sabora. A sad ću vrlo kratko nabrojati ono što sam htio i ako gospodin Milanović dopusti pročitao bih neke egzaktne podatke koji ukazuju na groznu i lošu situaciju u kojoj se država nalazi. Dakle, od kad gospodin Milanović i njegov tim vruće razmišljaju i žestoko rade smanjen je kreditni rejting ove države, dakle, on je sad u smeću. Bruto domaći proizvod u 2012. smanjuje za 2%, a u ovoj godini je nastavljen pad svih relevantnih pokazatelja. Industrijska proizvodnja smanjena je tijekom prva dva mjeseca ove godine za 0,5% u odnosu na prva dva mjeseca prošle godine, dok je pad u odnosu na isto razdoblje 2011. čak 3,7%. To je bilo u vrijeme, dakle HDZ-ove Vlade 2011. Izvoz robe u siječnju smanjen je za 9,2 u odnosu na siječanj prošle godine. Građevinski radovi u siječnju 6,5% manji nego u siječnju 2012. i 13,3% manje nego u siječnju 2011. …/Upadica

Znate li da od ljudi koji u jednom mjesecu izgube posao možete napuniti Zagrebačku arenu? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. **Karamarko, Tomislav (HDZ)** I još jednu rečenicu, molim vas. Očito da nakon obmane koju nazivate Plan 21. nemate više nikakvog plana i da je hrvatsko gospodarstvo prepušteno stihiji u režiji ove Vlade. Hvala

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Programom Vlade Republike Hrvatske je preuzeta obaveza da će se donijeti Zakon o potpomognutim područjima i da će taj zakon zamijeniti Zakon o područjima posebne državne skrbi, Zakon o obnovi Grada Vukovara, Zakon o brdsko-planinskim područjima i da će se uklopiti kao sastavni dio ili kao zakon koji će biti komplementaran Zakonu o regionalnom razvoju u RH. S obzirom na činjenicu da oko 46% općina i gradova na području RH prema mjerilima indeksa razvijenosti bi zapravo trebalo biti tretirano kao područja koja bi ili trebala biti potpomognuta ili bi trebala imati posebne fiskalne mjere kako bi dostigle stupanj razvijenosti koji je neophodan i koji bi jamčio građanima koji žive na tim područjima ustavna prava. Stoga postavljam pitanje potpredsjedniku Vlade odnosno njegovom zamjeniku, gospodinu Čačiću odnosno gospodinu Puljizu kada će biti donesen Zakon o potpomognutim područjima i kada će se stvoriti pretpostavke da bi se na ovim područjima, dakle koje obuhvaćaju golemo područje RH počele provoditi počele provoditi djelotvorna politika, izgradnje komunalne, socijalne i svake druge infrastrukture jer o tome ovisi i koliko će ovo područje i građani koji žive na njima, jedinice lokalne samouprave na tom području biti uključene u korištenje strukturalnih i kohezijskih fondova koje očekujemo sa pristupanje EU.

konzistentni skup mjera u području politike regionalnog razvoja jedna od područja na kojima je potrebno napraviti izmjene i poboljšati sadašnju situaciju u odnosu na zakonski okvir određivanja slabije razvijenim područja. Naime trenutno imamo više paralelnih sustava određivanja potpomognutih područja, od područja posebne državne skrbi, od brdsko-planinskih područja do potpomognutih područja mjerenih indeksom razvijenosti. I trenutno imamo situaciju i lokalne jedinice koje zaista jesu izuzetno u velikim socioekonomskim poteškoćama i zaslužuju posebnu podršku državu ali isto tako u sadašnjem sustavu imamo neke jedinice koje zapravo po običajnim standardnim mjerilima razvijenosti ne zaslužuju tu pomoć, posebnu pomoć države. Tako da namjera Vlade je da donese novi zakonski okvir kojim će se ovaj sustav unificirati, koji će standardizirati mjerila razvijenosti gdje će imati socioekonomsko obilježje kao glavno obilježje stupnja razvijenosti i onda na taj način ćemo usklađivati i razvojne mjere. Dakle odgovor je da, priprema se novo zakonsko rješenje gdje će određivanje područja koja zaostaju u razvoju mjeriti isključivo na socioekonomskim kriterijima i na taj način ćemo istovremeno dobiti instrument pomoću kojeg ćemo moći bolje ciljati pojedina područja sa sredstvima iz strukturnih područja gdje naravno imamo veliku priliku obzirom na značajna sredstva koja RH ima na raspolaganju.

naravno nas raduje činjenica da Vlada radi na stvaranju novog zakonodavnog okvira. Ali nas kao i pretpostavljam ni vas ne veseli činjenica što smo dosada izgubili toliko vremena da se stvori zakonodavni okvir, odnosno što tražimo zakonodavne okvire od jednog modela do drugog modela pa bih vas u ime kluba SDSS-a molio da se ta potraga skrati i da se postupak izrade zakona također skrati. Jer ljudi koji žive samo ću podsjetiti, kolegice i kolege u ovom saboru koji žive npr. na području Gvozda ili Vrgin Mosta, imaju 35% nezaposlenosti, ljudi koji žive na području Biskupije imaju 36% nezaposlenosti, ljudi koji žive u Trpinji imaju 61% nezaposlenosti, na Udbini 74% nezaposlenosti, u Darni 54% nezaposlenosti odnosno 68% nezaposlenosti. Prema tome ovi ljudi očekuju da brzo djelujemo. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Svoje pitanje usmjerit ću predsjedniku Vlade RH gospodinu Zoranu Milanoviću. U zadnje vrijeme svjedočimo jednoj raspravi, jednoj polemici a koja se tiče naplate naknade za prolaz kroz tunel Sv. Ilija. Kao što znamo gotovo svi veći tuneli u RH, navest ću samo jedan, tunel Učka su pod naplatom.

Parlament je govornica, politička govornica i dok sam predsjednik Vlade ili saborski zastupnik to će za mene i bit koliko god se neke toga užasavali i pokušavali me ušutkati i koliko god im se ne dopadalo ono što govorim pa čak i kad misle da vrijeđam saborske zastupnike. Ja sam uvjeren da to ne činim, nego otvoreno govorim. U krajnjoj liniji uvažena zastupnica Lovrin je rekla da lamentiram, nek pogleda značenje te riječi, lamentiranje izvorno znači zapomaganje, kukanje, čak narikanje, ako sam kukao i narikao nisam vrijeđao a nisam vrijeđao ali šutjet neću, nema šanse. Kako pitate tako ćete odgovor dobiti. Uvaženi kolega na odgovor na vaše pitanje, ako mi dopustite ispravio bih vas ne gotovo na sve tunele nego na baš sve tunele i u baš svim tunelima koji su novi, moderni, podvrgnuti visokim standardima zaštite, protupožarne zaštite, visokim troškovima održavanja plaća se u Hrvatskoj tunelaranima. Bilo bi dobro da su besplatni kao u Njemačkoj, međutim u Njemačkoj ustvari nema tunela, kao u Austriji, međutim u Austriji nisu besplatni. U Austriji nisu besplatni, vozite se na vinjetu 90 eura cijelu godinu ali kad god uđete u tunele na Tower, Autobahnu platite 10 eura, zašto? Zato jer to strahovito puno košta. Da se vratimo malo natrag. U vrijeme kada je jedan koncesionar koji je imao političku podršku ali valjda i dobre namjere krenuo raditi taj tunel da bi nakon par godina odustao i shvatio da je to gotovo neisplativ projekt. U to vrijeme manje-više isti ljudi koje danas gledamo po televiziji, koji pripadaju jednoj političkoj stranci, a to su me inače podsjetili u Hercegovini neki dobri ljudi ovih dana su kukali protiv tog tunela jer da će im u njihova obalna mjesta dovesti ljude da se ne navodim grube epitete. To je bilo prije ne tako puno godina. Danas, mjesec dana prije lokalnih izbora slušamo o tome da država malte ne reketari stanovnike tog kraja zato što za uporabu jednog skupog tunela duljine skoro 5km, koji ima koji ima ogromne troškove održavanja se usuđuje razmišljati o tome da kao i u svim drugim tunelima u Hrvatskoj naplati tunelarinu. Vratimo se opet natrag. Kada je privatni koncesionari, koncesionari nisu karitativna družba nego ljudi koji žele zaradu, odustao od projekta nakon što je iskopao rupu dakle brlog a ne tunel, ušla je Hrvatska država. Kako je ušla? Tako što su tadašnji vaši časni lideri od kojih neki i dan danas sjede u Hrvatskom saboru to preuzeli na državu, zadužili do grla Hrvatske autoceste, dok sam predsjednik Vlade javne kompanije se na takav način neće upropaštavati i onda nakon što su do kraja iskoristili kreditni kapacitet Hrvatskih autocesta, a istu stvar napravili sa autocestom Rijeka-Zagreb kod financiranja riječke zaobilaznice to odlučili prenijeti na Hrvatske ceste koje za to nemaju ni uvjeta, ni novaca, ni mogućnosti. Znate kako ja to zovem? Nepošteno, ne fer, varanje ljudi, nekorektnost, kriva politika. Dakle, ja sam uvjeren da će se naći način da ljudi koji stalno koriste taj tunel za gospodarske svrhe, tu prije svega mislim na ljude Dalmatinske zagore, iz Dalmatinske zagore pa iz Hercegovine ako zaista postoji poslovni interes da pod povlaštenim uvjetima unaprijed kupe elektronsku naplatu cestarine. Onaj tko ima ekonomske interese pomoći će sebi i pomoći će onome tko taj tunel mora održavati, to je vrlo jednostavna računica. Onaj tko želi doći samo na kavu čemu su se još donedavno veliki naši sugrađani iz nekih od tih mjesta protivili da im kao zatrpavaju plaže oni će platiti kao i ja i vi punu cijenu tunelarine. I tu nema kompromisa da si mi brat, da si mi rođak iz mog sela nema kompromisa. … ono što je napravljeno prije nekoliko godina je nepošteno i to je način upropaštavanja hrvatskih kompanija i hrvatskih javnih društava. … /Upadica: Hvala./ … Ne bu više tako bilo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I očitovanje poštovanog zastupnika Peđe Grbina. Evo zahvaljujem na odgovoru i u potpunosti se slažem i doista mislim da moramo svim hrvatskim građanima pristupati na isti način. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. 7.zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite. Gospodine ministre Jakovina, krajem ožujka Ministarstvo poljoprivrede je izdalo već sada famozno priopćenje da se Prošek ne može prodavati nakon 1.srpnja. ja sam na to reagirao, vidjeli ste i na naslovnoj stranici Slobodne Dalmacije da to nije točno da se može, da ne postoji nikakva zabrana, da se prodaje Prošek nakon 1.srpnja pod tim imenom, to su kasnije i drugi tražili i vi ste doista dan kasnije 3.travnja priznali grešku, povukli to priopćenje. Ljudski je pogriješiti. Međutim, danas, jutros upalim Hrvatski radio i slušam kako ste opet promijenili mišljenje i kažete ne, ne može se prodavati Prošek nakon 1.srpnja. ako je priopćenje bilo točno, zašto ste ga povukli? Ako je netočno zašto danas opet mijenjate mišljenje? Pitam vas da mi odgovorite vrlo precizno, da li ste možda vi kao ministar potpisali nešto neki dokument pa nacionalni, neki pravilnik gdje ste možda izbrisali vi i da nam kažete i nama i čitavoj hrvatskoj javnosti, da li se Prošek pod tim imenom može prodavati nakon 1.sprnja? Hvala vam. Hvala i vama. Odgovor na zastupničko pitanje poštovani ministar Tihomir Jakovina. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Stier, otprilike ste kronologiju više-manje točno rekli ali ste zaboravili reći da je Prošek desertno vino koje ima tradiciju i ima proizvodnju u RH … bio predmet pregovora puno prije ovoga stajališta o poglavlju 11 o pregovorima o poljoprivredi i ruralnom razvoju je vaša vlada 2008.zauzela. između ostalog je tu bilo kao predmet pregovora i Opalo i Plavac i Mlado vino Portugizac i … i Prošek. Također znamo da je poglavlje 11 pregovori trajalo od 10.mjeseca 2009., zaključno sa 4. mjesecom 2011., da je bilo stanki, da je bilo i određenih zahtjeva Talijanske vlade i da je vaša vlada korigirala stajalište i Prošek kao takav povukla sa liste, da je završeni pregovori, zatvoreno poglavlje i da je Prošek kao takov se nije našao na listi tradicionalnih naziva zbog zahtjeva odnosno sličnosti sa Prosekom talijanskim i uvjetima Talijanske vlade koju i sada ako pratite medije kao takove vidite. I znate koje su moguće konsekvence? Konsekvence su da dobijemo tužbu od EU komisije ili da talijanski proizvođači da li kao regija ili udruga nas također tuže prema prema EU komisiji ako zadržimo taj naziv. I to smo sve skupa cijelo vrijeme znali. Gospodin koji je vodio pregovore je bio zadužen za pregovore gospodin Božić nije čak ni svojoj najbliže suradnike, govorim o ljudima koji su u stručnim službama Ministarstva poljoprivrede uputio dostatno i informirao o tome šta je ispregovarano, nažalost i gospodin Pavić koji je bio glasnogovornik Ministarstva poljoprivrede, kasnije i Vlade je vrlo zgodno to zaboravio obavijestiti javnost i same proizvođače. Kada govorite o pravilniku odnosno podzakonskim aktima koji su potpisani, da mi smo morali zakonsku regulativu u cijelosti usuglasiti i uskladiti sa zakonskom regulativom EU i govorim o pravilniku koji je potpisan krajem prošle godine o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog porijekla, tradicijskim izrazima i oznakama oznakama za vino. I sukladno onome što je ispregovarano i kakve su nam obaveze normalno da se Prošek nije mogao naći na toj listi što nas ne sprečava i što ne znači da nismo napravili sve da naše proizvođače tog odličnog … organiziramo i na njihovu inicijativu budemo spremni već dan poslije ulaska podnijeti odnosno pokrenuti postupak zaštite samog naziva Prošeka. Nije rečeno da se Prošek neće moći proizvoditi ali se pod tim nazivom neće moći prodavati. Moramo zaštititi oznaku izvornosti. Kada govorimo o nespretnosti ili ishitrenosti objave samoga na stranicama ministarstva, da, stručne službe su pogriješile zato što nisu ispoštovale cijelu proceduru koju su trebale da s time budu upoznati i pomoćnici i kabinet ministra. I zbog toga će nositi određenu odgovornost za taj postupak. Ali tu nije bilo greške, a govorim o najbližim suradnicima i bivših pregovarača i ljudi koji su bili uključeni u ono što je ispregovarano. Znali smo šta je nažalost, sve ove godine nismo te nepopularne ili koje nam se nisu najviše sviđale, kvalitetno prezentirali i javnosti i samim proizvođačima. Ovih par dana ako ništa drugo imamo pozitivne efekte i feedback od samih proizvođača prošeka kada smo dali dosta dobru reklamu odličnom vinu, govorimo o relativno maloj proizvodnji, ali nakon zaštite, oznake izvornosti, odnosno samoga imena, nadamo se i napraviti ćemo sve da se ta proizvodnja poveća. a nisam, mogao bih reći zapravo da je gospodin koji je vodio pregovore bolje ispregovarao priču o prošeku, vjerojatno bi danas bio savjetnik u Dalmacijavinu. S obzirom da je bio puno djelotvorniji i puno bolji sa šećerom danas je savjetnik u jednoj šećerani. Zahvaljujem. Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Ministre opet ste pokazali da nemate pojma, opet ste netočno rekli da se prošek ne može prodavati nakon 1. srpnja. Može se prodavati nakon 1. srpnja pod tim imenom, ako će Talijani tužiti neka tuže, na sudu će se dokazati da prošek i prosecco nije isto. I može se i dok traje taj sudski postupak koji je normalan u Europskoj uniji prodavati pod imenom prošek. Dakle, opet ste pokazali neznanje, evo što se tiče pregovarača, mi smo ga poslali, evo glavnoga i u Bruxelles i ova vlada za ambasadora, što se tiče pregovaračkih stajališta svi su oni autorizirani od predsjednice nacionalnog odbora, danas ministrice europskih, vanjskih i europskih poslova. Prema tome, nemojte i vlastite drugove sada u ove vode jednostavno ubaciti. Vidite još jednu stvar. Imate tu barem dva resorna ministra iz Dalmacije koji su za europska pitanja, potpredsjednik za europske fondova, Mimica ni oni nisu reagirali. Niti ljudi na vašoj listi, javnost ih možda ne znaju, vi ih možda bolje znate, ali ni oni nisu reagirali. Samo ste pokazali da ne znate, a to neznanje može nas vrlo skupo koštati. **Leko, Josip (SDP)** I za mene je prošek i vino važno, ali 20 sekundi je 20 sekundi.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre Jakovina pitanje ću uputiti vama. Vidim da ste dobro usvojili tekuću problematiku oko vina i vinskih problema, ali bih i jednako tako voljela da ste usvojili problematiku koja tišti hrvatske građane iz brojnih krajeva Hrvatske a riječ je o poplavama, riječ je o odronima cesta, ugroženim kućama. Riječ je o ljudima koji vape za pomoć, koji se organiziraju, koji čiste vodotoke, spašavaju imovinu, glasni su a vi ste nešto jako tihi. Pušta na sve strane kažu ljudi, a bome pušta na sve strane rekla bih ja i u vašem ministarstvu. I očito je da u sustavu koji vi vodite voda došla kako se kaže do grla. Nismo čuli niti jednu konkretnu mjeru što ćete napraviti. Podsjetiti ću vas da su sredstva za održavanje sustava ista, da postoje i stoga još više zabrinjava činjenica zašto nema rezultata. Očito je da ministarstvo loše brine o sustavima i da vlada tamo potpuno neznanje i neorganiziranost. Jednako tako podsjetiti ću vas da se čak ljudima blokiraju računi zbog neplaćanja vodne naknade, dakle, novac je tu. Međutim pitam vas još nešto drugo, elementarne nepogode, naravno teško je spriječiti, međutim moguće ih je prevenirati. Obećali ste ljudima u Međimurskoj županiji da ćete pomoći, da će se sanirati nakon one velike katastrofe nasip. Osigurali ste samo sredstva do kraja ove godine za projektnu dokumentaciju. Što znači da je sve u Božjim rukama, da se nadamo da na jesen ponovno neće biti ovakve katastrofe. Jednako tako, nedopustivo je što od 30 milijuna kuna, koliko su štete iznosile, vi ste proslijedili samo 4 milijuna. Gospodine ministre što vi činite, kada će ljudi dobiti naknadu za svoje štete? I mislite li se napokon pojaviti na nekom području, pogledati ljudima u oči

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, štovana kolegice Glavak, podsjetiti ću vas da Hrvatske vode samo u 2012. godini su u investicije, što novih projekata, što održavanja, odnosno investicijskog ulaganja uložilo i realiziralo preko 2 milijarde i 400 milijuna kuna. Značajno iznad plana koji je bio planiran 11.-te na 12.-tu na nivou milijardu i 200 milijuna kuna. Da li se može sve napraviti u godinu, godinu i pol dana? Ne. Sami ste rekli da se ove godine radi projektna dokumentacija za nasipe u Međimujru. Zašto? Zato što ih sve ove godine nismo imali napravljeno kao projektnu dokumentaciju. Vodne građevine za zaštitu od poplava se ne mogu raditi improvizirajući, mora biti točno razrađena projektna dokumentacija, ishođene sve potrebne dozvole i onda se radovi rade. odnosno proizvoljnoj konstataciji da Hrvatske vode ne rade dobro svoj posao ili dovoljno posao ili dovoljno posao se ne mogu i ne želim složiti. Jer ovoliku količinu oborina koju imamo kroz ovaj zimski i proljetni period je nešto što značajno odudara od višegodišnjeg prosjeka. Samo u zadnjih 10 dana imali smo više od 100 milimetara padavina po metru kvadratnom što je stvarno negdje u prosjek cijelih mjesečnih padavina u proljetnom dijelu. Da ne govorimo količine, velike količine vode koja nam dolazi zbog naglog topljenja snijega. Ako govorimo o tome da Hrvatske vode ne rade onda trebate vodit računa i ovo što je sad najizloženije trenutno područje Lonjskog polja, lijeva obala Lonjskog polja i Jasenovac su poduzete mjere što u redovnom, što u izvanrednim obranama od poplave unazad 15-tak dana i ovaj dio nivoa koji je sad u Lonjskom polju je daleko iznad višegodišnjeg prosjeka, a sve one radnje koje su poduzeli vrijedni djelatnici Hrvatskih voda koji su pomognuti i sa javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim DVD-ima, policijom, civilnom zaštitom koji su dignuti na ovu potencijalnu opasnost drže situaciju pod kontrolom. Trenutno je 12 cm u opadanju vodostaj u tom dijelu i nadamo se da neće biti proboja nasipa koji su dignuti na vrijeme 8 do 10 dana ranije jer se predvidjelo šta će se desit u visini od nekih 50 do 60 cm i konstantno se i vodi na svakom metru oko toga nasipa. Kad spominjete poplave koje su prošle godine bile na Dravi, govorimo o milenijskoj vodi, imali smo 3300 litara u sekundi protoka, a najveći ikad zabilježen protok na Dravi je bio 2700 litara. Nisu mogli svi nasipi koji u koje se godinama nije kvalitetno ulagalo i na način kako je trebalo, izdržati tako veliku vodu. Štete su bile, koliko smo mogli intervenirali smo i pomognuto je i najugroženijim jedinicama lokalne samouprave i građanima, ali sustav mora biti posložen tako da radi preventivno, da se ulaže na vrijeme, da se gradi po prioritetima onako kako treba i to Hrvatske vode rade. Planovi upravljanja, planovi investicija su napravljeni, do 2018. odnosno '23. imamo gotovo 4 milijarde eura na raspolaganju, od toga je 3 milijarde eura koje ćemo povući izvana. Sustavi navodnjavanja, … sustavi, kanalske mreže koje moraju biti u funkciji i zbog samog navodnjavanja, ali pogotovo kad su problem velikih voda se rade. Ne mogu se radit preko noći. Bilo bi nam puno lakše da smo zatekli veliki broj gotove projektne dokumentacije, gotovih projekata koje možemo realizirat. Nažalost dosta toga moramo sad projektirat, sad radit, ali Hrvatske vode su spremne i sukladno izazovu koji je ispred njih će odradit maksimalno svoj posao. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I očitovanje poštovane zastupnice Sunčane Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, imate milenijski problem meni se čini, kao što smo mi imali kažete milenijsku vodu. Imate problem čini mi se sa brojkama. Pogledajte sredstva, novac je smanjen bio u proračunu. Ja vas lijepo molim da ovdje ne držite elaborate, lijepo sam vas pitala, niste mi odgovorili, žao mi je što niste razumjeli pitanje kada će biti isplaćen ostali novac. Niste mi odgovorili. To zanima stanovnike koji su izravno ugroženi bili, njih ne zanima da li će to biti završeno do 2023., njih zanima kako će oni preživjeti i tko će njima nadoknaditi štetu. Vi vrlo dobro znate na što sam ja mislila. sve ove padaline, oborine, odroni, protiv toga možemo preventivno. Protiv vas čini mi se nema prevencije. Meni je jako žao, puštate na sve strane, morate se sabrat u svom Ministarstvu i organizirati ljude. Sazovite više te stožere, pitajte ljude što se događa na terenu. Meni je žao, ali vi očito ne znate što se tamo događa. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Deveto zastupničko pitanje danas i poštovani zastupnik Boris Kovačić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Postavit ću pitanje gospodinu Slavku Liniću, ministru financija. Poštovani gospodine ministre, evo prije 10-tak dana započeo je i drugi krug fiskalizacije. Možete li nam reći kako je u prva tri mjeseca primjene prošao prvi krug fiskalizacije i naravno da me zanima da li je uveden red u plaćanje poreza, a isto tako jako me zanima i koji je financijski učinak za državu ostvaren. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani ministar Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Štovani gospodine zastupniče, kolegice i kolege zastupnici. Prethodnu godinu Vlada je Saboru predložena smanjenu stopu PDV-a na usluge turizma, smještaja i prehrane, a sve iz razloga da tu jednu granu učini konkurentnom i da ojačamo dolazak gostiju u Hrvatsku. Poseban problem za Vladu Republike Hrvatske je bila 2013. godina kad je na pružanju usluga hrane trebalo primijeniti smanjenu stopu jer je to ono što smo odlučili dati svima u Hrvatskoj, prema tome i onima koji su se okrenuli prema građanima Hrvatske. Sve je to bio razlog da je Vlada od Ministarstva financija zatražila strogu kontrolu izbjegavanja plaćanja poreza jer kod gotovinskog plaćanja najlakše se izbjegne plaćanje poreza. Mogu se sa zadovoljstvom reći da smo koristili hrvatsku pamet, hrvatsko znanje, da je stvoren hrvatski proizvod, da smo uspješno uključili u to stručnjake AFIS-a Porezne uprave i da sustav funkcionira besprijekorno i u prva tri mjeseca imamo rezultate. Imamo rezultate koji pokazuju da se kod privatnog sektora plaćanje obveza povećalo za 36%, da se promet povećao 36%, kod trgovačkih društava 22%. Prema tome, fiskalizacija je bio način da se na neki način onemogući bježanje od plaćanja obveze. Ali nije to bio jedini razlog, ono što Vlada Republike Hrvatske želi to je da stvaramo iste mogućnosti svakom poslovnom subjektu koji djeluje u da nemamo nelojalnu konkurenciju, da nemamo zloupotrebe koje tada konkurenciju na tržištu pretvaraju u nelojalnu. Tako da budimo iskreni, fiskalizacija je dobila potporu i značajnog dijela gospodarskih subjekata, ali ono što je najvažnije građana. Najveću potporu u fiskalizaciji Vladi Republike Hrvatske dali su građani. Upravo zbog njihovih prijava na nezakonitosti, na nepravilnosti bili smo dužni provesti preko 11 pregleda i kontrola. Na žalost skoro u 6 stotina primjera našli smo nepravilnosti i nezakonitosti. To je bio razlog da smo naplatili preko milijun i 200000 kazni, ali na žalost to je i razlog da oko 180 objekata dan danas nije otvoreno jer smo ih zatvorili zbog toga što ne žele poštovati ja bih rekao zakone, ne žele plaćati svoje obveze i u biti ne žele imati lojalnu utakmicu sa ostalim svojim konkurentima. Sve je to bio razlog da smo krenuli od 1.4. i u drugi dio kontrole. Taj drugi dio kontrole se sada odnosi na slobodne djelatnosti, prema tome stavljamo pod nadzor samo dijelom fiskalizacije sve oni koji posluju sa gotovinom. I mislim da je posao Vlade u tom dijelu da uspostavimo kontrolu u poslovanju gotovinom uspješno ćemo završiti (SDP)** Hvala lijepa. I očitovanje poštovanog zastupnika Borisa Kovačića. Izvolite. Hvala lijepa. Deseto zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Deneš Šoja. Izvolite. **Šoja, Deneš Cijenjeni predsjedniče Vlade i članovi Vlade ja upućujem pitanje ministru Ministarstva uprave gospodinu Arsenu Bauku da li, postavljam sljedeće pitanje. Da li će Ministarstvo uprave odnosno Vlada Republike Hrvatske žurno u hitnom postupku razmotriti inicijativu za promjenu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi vezano za financiranje rada zamjenika načelnika posebno u jedinicama lokalne samouprave gdje ima više od dva zamjenika iz reda nacionalne manjine, te davanja prava predstavničkom tijelu lokalne samouprave da regulira to pitanje s obzirom na obveze i ovlasti manjinskih zamjenika i da li će i lokalna samouprava moći odlučivati o tome tko će raditi posao profesionalno ili volonterski. Naime, u lokalnoj samoupravi na čijem sam ja čelu nakon izbora bit će tri zamjenika načelnika, a postoji opravdani zahtjev i za četvrtim s obzirom na nacionalni sastav stanovništva. Ukoliko se i to realizira ja postavljam pitanje u jednoj lokalnoj samoupravi gdje ima 4000 i 4000 i nešto stanovnika koja je inače politički stabilna od rata skroz do današnjeg dana ima li potrebe 4 profesionalna zamjenika načelnika. Molim da se taj problem razmotri i da se iznađe racionalno rješenje. Odgovor na zastupničko pitanja Arsen Bauk, poštovani ministar uprave. načelnika i gradonačelnika i župana iz redova nacionalnih manjina u 59 jedinica lokalne samouprave. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji birat će se zamjenik župana iz reda češke i srpske nacionalne manjine, a u općini Kneževi Vinogradi koju spominjete birat će se zamjenik načelnika iz reda srpske manjine, iz reda hrvatskog naroda jer sve te nacionalne skupine prelaze cenzus od 15% za općine i 5% za županije gdje je Ustavni zakon propisao pravo na sudjelovanje u izvršnoj vlasti. Napominjem da je taj Ustavni zakon donesen u vrijeme kada je izvršna vlast bila poglavarstvo i tada se to prakticiralo kao sudjelovanje u radu poglavarstava. Onda su uvedeni neposredni izbori i to se tumačilo kao pravo na mjesto zamjenika načelnika. Vlada Republike Hrvatske je nakon lokalnih izbora 2009. raspisala dodatne izbore za 59 jedinica lokalne samouprave, dakle imamo 61 jedinicu lokalne samouprave gdje će biti raspisani izbori za zamjenike načelnika i još 14 iz reda manjina i još 14 jedinica lokalne samouprave u kojima će se raspisati izbori posebni za zamjenika zamjenika iz reda hrvatskog naroda. Zakon o lokalnoj samoupravi donesen je prije objave rezultata popisa stanovništva i činjenica je da imamo 6 jedinica lokalne samouprave od 500 i nešto gdje niti jedna nacionalna skupina ne prelazi 50%. Također imamo nekoliko jedinica lokalne samouprave u kojima jedna nacionalna skupina ima 51, a druga ima 47% i ova od 47% ostvaruje pravo na zamjenika, a možda na redovnim izborima također dobije i načelnika. Mi ćemo razmotriti sve te, dakle situacije i vidjeti jel' treba intervenirati u zakon nakon izbora, jer se može i dodatnim izborima ta situacija popraviti ali radi se o relativno malom broju jedinica lokalne samouprave. Ovaj slučaj koji spominjete je otvorio još jedno pitanje, a to je pitanje legitimiteta manjinskih zamjenika. Ja držim i tako smo stavili u zakon i raspravili u dva čitanja i Sabor je to prihvatio, da ako je netko zamjenik načelnika iz reda neke manjine koji ostvaruje pravo zato što ta manjina ostvaruje pravo da mora bit njihov predstavnik. da ga kao saborske zastupnike biraju samo pripadnici te manjine. Najjednostavnija usporedba je sa slučajem u Bosni i Hercegovini izbor hrvatskog člana predsjedništva. Ali dakle i to smo stavili u zakon. Dakle, moguće je da u slučaju da treba intervenirati i popraviti tu jednu odredbu koja će onda omogućiti da i neke druge nacionalne skupine koje predstavljaju relativnu većinu nisu apsolutna većina, nisu zastupljene zbog rezultata izbora dobiju pravo na zamjenika. To ćemo vidjeti nakon izbora. Dakle, mi smo donijeli ovaj zakon prije objave popisa stanovništva što je dobro jer nismo trebali prilagođavati pravila nikome, nego to to se primjenjuje na sadašnju situaciju. Ja vam želim uspjeh na izborima za načelnika, tako da ćemo taj problem u tom slučaju riješiti. A što se tiče financiranja, visinu plaće načelniku i zamjeniku načelnika određuje općinsko vijeće kao i pravo na dodatne zamjenike može odrediti općinsko i gradsko vijeće. To je recimo u dva slučaja su gradska vijeća propisala dodatne zamjenike iako na to po zakonu nisu bili obavezni. To je slučaj grada Umaga i grada Poreča. Prema tome, vaše prijedloge ćemo ozbiljno razmotriti i vjerujem da ćemo naći rješenje nakon izbora ukoliko se za to ukaže potreba. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Očitovanje poštovanog zastupnika Deneša Šoje. Gospodine ministre, prvo zahvaljujem na podršci, a osim toga morao bih naglasiti da u principu ništa nemam protiv 4 zamjenika pa i 5 i cijenim da bi oni vrlo, vrlo efikasno mogli zamijeniti ulogu poglavarstva koja je ranije bila ali naravno ne kao profesionalci. Inače, sa odgovorom sam zadovoljan. Hvala lijepa. Jedanaesto zastupničko pitanje danas i poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani gospodine predsjedniče svoje zastupničko pitanje postavljam ministru financija gospodinu Slavku Liniću. jedan dio naših građana koji primaju mirovinu iz inozemstva početkom ove godine je bio u dosta velikim neprilikama, a to zbog promjena Zakona o porezu na dohodak jer su postali porezni obveznici. Ja sam u tom kontekstu u funkciji predsjednika Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo kontaktirao Poreznu upravu Ministarstva financija i dobio konkretan odgovor iz kojeg izdvajam sljedeće: prvo, da je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak aktualan, dakle radi se na izmjenama dvije su izmjene vrlo znakovite. Prva je da oni umirovljenici koji kumulativno iz dvije države primaju manje od 3400 kuna u prijedlogu bili bi oslobođeni davanja godišnje porezne prijave, odnosno bilo kakvog plaćanja poreza naravno uz vjerodostojne isprave. Druga novost koja se predlaže da se omogući umirovljenicima koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva da plaćaju predujam poreza na dohodak po rješenju Porezne uprave na vlastiti zahtjev. Na taj način Porezna uprava utvrdila bi mjesečni predujam na dohodak prema iskazanom mjesečnom primitku sukladno vjerodostojnim ispravama kojeg bi umirovljenici bili dužni uplatiti do kraja mjeseca za tekući mjesec. Što se time dobiva? Dakle, ne bi morali podnositi svaki mjesec izvješće, ne bi morali paziti na rok od 8 dana i ne bi preplaćivali porez. Dakle, moje pitanje je vrlo jednostavno, s obzirom da HSU ocjenjuje ova rješenja jako dobrim pitanje je kratko, kad ćete donijeti ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje, Slavko Linić poštovani ministar financija. Izvolite. **Linić, Slavko Odgovor je kratak, u svibnju počinje priprema poslova po izmjenama ovog pravilnika. S obzirom na aktivnost zastupnika kao predsjednika odbora manje-više je sve dogovoreno, pravilnik je pripremljen u prijedlogu i on će biti u primjeni od 1. svibnja ove godine. Ono što također želim reći jer jednostavno razmišljamo o tome kako građane osloboditi dolaska u upravu, rada sa upravom, komunikacija i svega ostalog onda moramo reći da je Vlada zadužila potpredsjednicu Vlade gospođu Opačić koja zajednički sa Ministarstvom financija i Ministarstvom uprave rade na e-hrvatskoj. Moram reći da smo zadovoljni sa ogromnim bazama podataka koje smo dobili u dijelu OIB-a i prikupljanja podataka kroz OIB i još nekih baza koje je prikupilo Ministarstvo Tako da vjerujemo da ćemo do kraja godine dobiti i programe u kojima će elektronskim putem građani moći dobivati sve potrebne dokumente i komunicirati sa državnom upravom. možemo zahvaliti i vrlo sposobnim stručnjacima u APIS-u koji su na fiskalizaciji pokazali da su u stanju izraditi sva programska rješenja da zaista jedan takav vrlo složeni projekt Vlada može uspješno realizirati do kraja ove godine. Hvala lijepo. Očitovanje poštovanog zastupnika Silvana Hrelje. drugih zemalja koje su u sustavu naplate poreza licencirali ljude da ljudi od 80, 90 godina ne moraju dolaziti u Poreznu upravu s obzirom da je da je nama Porezna uprava i na nekim mjestima koja su dosta nepristupačna. I sljedeću sugestiju, volio bih da ovakav porezni tretman ima i ova doživotna otpremnina odnosno dokup mirovine. Radi se isto o dohotku umirovljenika na koji se plaća predujam poreza pa se za sitne novce mora tražiti povrat poreza. Dakle, veći je trošak nego korist. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Dvanaesto zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Jakša Baloević, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, gospođe i gospodo ministre, gospođe i gospodo zastupnici. Moje pitanje je čisto iz mog osobnog životnog iskustva, a odnosi se što Vlada poduzima glede izrade dugoročne Strategije razvoja hrvatske industrije? I molio bih kad bi mogli dobiti tako jedan izrađeni dokument u Hrvatskom saboru? I još bih jedno molio, da mi se u pismenom obliku dostavi odgovor. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje poštovani predsjednik Hrvatske vlade Zoran Milanović. Izvolite. **Milanović, dugoročna Strategija industrijske politike u uvjetima ulaska Hrvatske u Europsku uniju je nešto sasvim drugo nego što je ona bila ili mogla biti prije više godina ili desetljeća. Dakle, radimo i razvijamo se u uvjetima otvorenog tržišta u kojem se jedne strane imamo mogućnost biti prisutni, ne diskriminatorno na svim dijelovima tog tržišta, ali s druge strane moramo se i potpuno otvoriti tom tržištu. Prvi primjeri zbunjenosti, rekao bih nerazumijevanja tog novog položaja u kojem se Hrvatska nalazi se pokazuju recimo u gađenju CEFTA-e. Dakle, činjenica je da će dio prehrambene industrije, prehrambene prije svega u novim uvjetima biti izložen većem kompetitivnom pritisku u pogledu izvoza u zemlje članice CEFTA-e. To je za dio industrije malo, rekao bih izazovnija i kompleksnija pozicija. Kako će oni tome odgovoriti, uvjeren sam kvalitetnom i konkurentnošću. I nakon što sam i jučer bio u Mostaru na gospodarskom sajmu vidim da imaju dobru robu. S druge strane čitav jedan segment hrvatske industrije je već prisutan na zapadnoeuropskom tržištu, govorim o izvozu, dakle govorimo o industriji koja je u hrvatskom, društvenom odnosno nacionalnom dohotku predstavlja kao i u svim zemljama Europe jedan manji dio u postotno iznosu. To je tako već desetljećima, ali je važno, važan je jer je temelj, jer je granitni blok na kojem stojimo, jer je to znanje i inovacija i tehničko školovanje. Jedan značajan dio naših proizvođača jedva čeka 1.7. da da se skinu i one carine, odnosno davanja koja još uvijek postoje na izvoz njihovih proizvoda u EU, koji su i već ovakvi konkurentni, a sa tih 12% manje će biti još konkurentniji. Dakle, zašto radim ovaj uvod? Zato što bez obzira što sam socijaldemokrat vjerujem da u uvjetima otvorene tržišne utakmice Vlada nema pravo birati pobjednike i imati miljenike, kćeri ili sinove koji su joj draži ili manje dragi. Netko će reći da je to liberalan pogled, on je liberalan ali sa jednim velikim zarezom i ali. Dakle, ono što treba štitit, treba štititi, i resurse koje treba štiti koji su neponovljivi i jedni, i samo naši treba štiti. Trgovačka društva, pa i proizvodna trgovačka društva, a ovih dana imam govora o privatizaciji nekih, neka su i proizvodna, u mojoj političkoj filozofiji imaju drukčiji status. I kada se kaže da ona idu na bubanj, onda ja to potpuno pogrešan izraz. Ona ne idu na bubanj, zna se šta znači bubanj. Bubanj znači jeftina rasprodaja, toga nema. Ima prodaje, i dokapitalizacije i ulaska u partnerski odnos. Zašto ovo govorim? Zato što se kao predsjednik Vlade već godinu dana kada god razgovaramo, a moramo razgovarati o poslovnoj politi i perspektivama nekih velikih poduzeća u kojima je država, Hrvatska država koju predstavlja Vlada suvlasnik ili sudioničar, ja sam u nekoj vrsti sukoba interesa, odnosno lojalnosti. S jedne strane lojalnosti prema dioničaru a to je hrvatska država, dakle udionik u društvu kapitala koji ima jedan jedini interes da vrijednost dionica raste i da se na kraju dividenda ili isplati ili da se uloži u novu proizvodnju i razvoj pa se ne oporezuje. To je mjera koju smo mi usvojili. I s druge strane, da štitim nešto što kao političar pa i državnik na položaju predsjednika Vlade, ne jedini državnik u zemlji, prema Ustavu vidim kako nacionalni interes koji je puno manje opipljiv ali ga mi političari moramo definirati. Tu govorim i o INA-i, i o Podravci, i o nekim drugim poduzećima koja ne idu bubanj nego se u strogo, rekao bih laboratorijskim uvjetima donose planovi kako ih privatizirati, odnosno kako ih dokapitalizirati itd. Vi ćete naravno dobiti i ono što ste i tražili, a to je neku vrstu pisanog odgovora. Međutim, ono što želim reći da u današnjim uvjetima klasičnih, dakle dugoročnih industrijskih strategija nema nigdje u Europi. Pobjednike ne mogu birati i ne mogu upirati prstom ti ćeš biti pobjednik, a ti ti imaš drugog tatu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala, hvala lijepa. I očitovanje poštovanog zastupnika Jakše Balojevića. Izvolite. Hvala lijepa. Ja bih ipak volio da kakvu takvu strategiju vi nama priložiti ovdje u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeće 13. zastupničko pitanje i poštovana zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, svoje pitanje upućujem ministru Tihomiru Jakovini. Poštovani gospodine ministre prije, eto nešto samo malo više od mjesec dana na Korčuli se desio jedan incident, odnosno desio se napad u kojem je tada stradao i naš kolega saborski zastupnik Mladen Marelić, još uvijek se oporavlja od toga. No, taj napad na njega pridonio je i tome da ustvari kad se ispitivala pozadina zbog čega je do njega došlo, da je na površinu isplivao da tako kažem jedan slučaj dodjele jedne koncesije iz vremena bivše Vlade iz 2010. godine kada je uz potpis tadašnjeg ministra poljoprivrede Pankretića dodijeljena koncesija na jedan vrlo sumnjiv način, jednoj sumnjivoj tvrtci čiji direktor, ustanovilo se je čak i pod međunarodnom tjeralicom i novčanom nagradom za onog tko da informaciju gdje se nalazi. Gospodine ministre molim vas da pojasnite hrvatskoj javnosti, građanima što ste vi kao sadašnji ministar poduzeli konkretno i kad se tiče ovakvog slučaja, odnosno Hoće li odgovorni za makar ovaj slučaj koji je isplivao u javnost biti na bilo koji način sankcionirani, te može li nedavno usvojeni, istina vrlo osporavani ali usvojeni u ovom Parlamentu Zakon o poljoprivrednom zemljištu doprinijeti u budućnosti da do ovakvih

pozdrave kolegi Mareliću, da imam obrazloženje za ovu situaciju. Nažalost uz postojeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojim je u 10 godina stavljeno 262 000 hektara u neki oblik raspolaganja manje od 30% Postoji još jedan model gospodarenja odnosno raspolaganja zemljištem, u ovom slučaju šumskog zemljišta, pod tim se mislilo zapravo za neobraslo šumsko zemljište i zemljište obraslo početnim degradacijskim stadijima šumskog raslinja koja je pod vrlo nejasnim, nedefiniranim kriterijima dodjeljivalo se na pravo služnosti za podizanje višegodišnjih Na taj način je par tisuća hektara dodijeljeno između ostalog i ovaj predmet o kom govorite. On datira 2009., odnosno 2010. pa se to više mjeseci držalo u ladicama pa je onda mjesec i mjesec i nešto malo više prije prije samih izbora odnosno dolaska nove Vlade potpisan i na taj način pod vrlo šturim i nejasnim odredbama Ugovora zakupoprimac uveden u mogućnost uživanja odličnog poljoprivrednog zemljišta na Korčuli za podizanje višegodišnjih nasada. Mogućnost raskida tog ugovora je bila jedino ukoliko u roku od dvije godine ne krene sa radovima i ništa ne napravi na uređenju same površine što on i nije radio. Kad govorimo o nejasnim, nedefiniranim kriterijima i čudnim odlukama ljudi koji su radili tada u kabinetu da li kao savjetnici ili ministri, državni tajnici i ostalo, onda se vidi da je zapravo uz jednu pezečaru koja ima i tradiciji i izuzetno vrijedne članove zadruge koje proizvode odlično vrhunsko vino zbog nedostatka iskustva i dobroga proizvoda su eliminirani iz razmatranja da dobiju tu površinu a dobila je tvrtka iz Rijeke koja iza sebe baš nema reference i koja u te dvije godine gotovo ništa nije napravila i onda su na vrlo ružan grub način se pri isteku, pri samom isteku toga roka pojavili i pokušali ući nasilno u posjed i početi nešto raditi. Pri tome se desio i taj nemili incident. Zaustavljeno je svaka mogućnost rada na tim parcelama. Poslane su inspekcijske službe i pripremljena je kompletna dokumentacija za pokretanje postupka raskida koncesijskog ugovora. Vezano za ovo vaše pitanje, da novi zakon o poljoprivrednom zemljištu će spriječiti takvu mogućnost gospodarenja i upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Jer smo točno naveli u zakonu da sve ono što u stvarno u naravi nije šumsko zemljište nego je poljoprivredno zemljište i može se staviti u poljoprivrednu proizvodnju pa i kroz podizanje višegodišnjih nasada će kao takovo biti predmet gospodarenja unutar Agencije za poljoprivredno zemljište odnosno nalazit će se u zemljišnom fondu. Ono što je izuzetno važno u odrednicama novog zakona o poljoprivrednom zemljištu su kontrole, kontrole, kontrole. Gospodarski program je jedna stvar na osnovu čega se licitira, dobiva mogućnost uživanja i rada na poljoprivrednom zemljištu ali svi oni koji uđu u zakup poljoprivrednog zemljišta na 50 godina kao osnovni način raspolaganja poljoprivrednim zemljištem će morati podnositi godišnja izvješća o načinu kako gospodare, upravljaju i provode gospodarski plan na poljoprivrednom zemljištu koji su dobili u zakup. Ovakvih slučajeva, ovakve prakse se više neće dešavati dok ova Vlada i ja vodimo Ministarstvo poljoprivrede. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa Četrnaesto pitanje i poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje upućujem ministru financija gospodinu Slavku Liniću. Velik broj građana, posebno nas u Dalmaciji brine najava uvođenja novog poreza na nekretnine. Na aktualnom satu u studenom prošle godine premijer Milanović braneći i najavljujući ovaj porez izjavio je da će on biti puno povoljniji za sve one srednjeg sloja koji su radili kuće za odmor. Naime da će ovim porezom biti ukinuti komunalna naknada i porez na kuće za odmor i da će time profitirati svi oni koji su godinama i desetljećima raditi raditi te svoje tzv. vikendice. Međutim što je sa svim ostalim. Brojni građani nisu mogli graditi kuće za odmor. Brojni Dalmatinci nisu nikad ni bili na odmoru ni na zimovanju ni na ljetovanju. Svaku svoju kunu kako mi rado kažemo u Dalmaciji ulagali smo u zidove. Mi sve ono naslijeđeno, mi svu svoju djedovinu nisu prodavali. Rado su je ostavljali za svoju djecu, svoje unuke. I onda kad bi to činili nerado samo iz jednog razloga da opet ulažu u neku drugu nekretninu. Stoga svi oni sa strahom pitaju se što će se dogoditi i da li će se uvesti ovaj novi porez na nekretnine. Vama pitanje s obzirom da ste sada prošli i dijelom naše zemlje prezentirali novi prijedlog zakona inzistirate li i dalje na uvođenju poreza na nekretnine, da ili ne? Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje, ministar financija poštovani Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospođo zastupnice zahvaljujem na pitanju. Vlada RH u razmišljanjima kako porezno rasteretiti gospodarstvo i kako ga učiniti konkurentno s obzirom da od 1.7. će biti i na tržištu Europske zajednice onda je zaključila da je jedina mogućnost smanjenje doprinosa za zdravstvo, ali naravno ako smanjujemo doprinose za zdravstvo, tada je i osnovno pitanje gdje ćemo osigurati sredstva za zdravstvo. I tada je razmišljanje da je i u Hrvatskoj potrebno razmišljati o porezu na nekretnine. Dapače ako promatrate politiku EU sugestija svim zemljama je ojačajte poreze na nekretnine a rasteretite gospodarstvo. Prema tome takav zadatak je dobilo Ministarstvo i pripremilo Zakon o porezu na nekretnine. Zakon je kompletiran i pripremljen za raspravu na užem kabinetu koji će odlučiti što je politika Vlade i kako ćemo se postaviti prema tom zakonu. Ali Vlada RH postavila i vrlo jasne pretpostavke kako izraditi taj zakon pa je vrlo jasno rečeno da prve nekretnine a njih može biti i četiri, pet, ako se u njima živi, ako u njima žive roditelji, ako u njima žive djece, ako se one iznajmljuju, ako oni služe i za gospodarsku djelatnost turističke da jednostavno se oporezuju kao što je komunalna naknada. Pa smo zaključili i zahtjev Vlade je bio da ako netko ima i svoju djedovinu i starinu koja nije u funkciji da na nju ne treba biti porez koji će biti veći od komunalne plus poreza na vikendice, a da samo one nekretnine koje su 5., 6. ili 3.ovisno o tome koliko imamo korisnika koje su kupljene i drže se kao bogatstvo da se da se oporezuju sa višim porezima. To je bio zahtjev Vlade, takav zahtjev je Ministarstvo financija ispoštovalo i budimo iskreni nema potrebe da bilo kojeg građana plašimo sa tim. Nažalost, ako promatramo politiku u Hrvatskoj gdje se ulagalo, gdje su gospodarstvenici ulagali tada ćete vidjeti da 2007.kada Amerika pada u krizi zbog ulaganja u nekretnine u Hrvatskoj sva privreda, sve novce koje je zarađivala na potpuno drugim poslovima je ulagala u nekretnine u stanove, poslovne prostore, sve to zjapi prazno. Cijene ne padaju, krediti se ne vraćaju i to je sve razlog da ucjenjujemo, da politika porezna mora biti i upućena u tom smislu da se nekretnine stave u funkciju. Sve su to vladine politike, sve je to sadržano u ovom zakonu. Ono što je potrebno reći, sve jedinice lokalne samouprave podupiru ovakav prijedlog, sve, neovisno s koje strane dolazi. Ali još smo nešto utvrdili, da komunalna naknada koja se primjenjuje kao jedan od osnovnih poreza jedan od osnovnih poreza jedinica lokalne samouprave nažalost primjenjuje se sa nizom netočnih i nekvalitetnih podataka. Da u 80% općina kvaliteta dokumentacije i baza podataka za obračun komunalnih naknada nije prihvatljivo. I sve to znači da smo itekako bili dužni pripremiti ovaj zakon. vlada će odlučiti o njegovoj sudbini. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa ministre. I očitovanje poštovane zastupnice Branke Juričev-Martinčev. Izvolite. Očito je da je odgovor da, da inzistirate na uvođenjem ovog novog Zakona na nekretnine. Kada kažete da su jedinice lokalne samouprave uglavnom zato, vjerojatno zato što će im porasti prihod što znači da ćemo opteretiti još više naše građane. Ovim porezom se kažnjavaju svi prošli i budući investitori, ovo plaši i naše graditeljstvo stavlja u drugi plan. Svi oni investitori u koje se svesrdno kunemo zbog ovih razloga ne investiraju i ovo će biti i ovaj porez veliki razlog da će se prodavati djedovina pošto po to strancima i novac se držati na bankama, a investirati se neće. Jučer smo čuli i izjavu ministrice Taritaš Mrak kako nam je stala stanogradnja. Kada staje graditeljstvo imamo i manje radnih mjesta, veću nezaposlenost i sve ono što vuče ovaj porez. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. 15.zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Ja sam svoje pitanje želio uputiti potpredsjedniku Vlade gospodinu Grčiću koji je nadležan i za regionalni razvoj i za EU fondove, a odnosilo se na to da čujemo da li se slaže da li su europske teme i lokalne teme jer očito je da ova Vlada misli da europske teme nisu lokalne teme. Odvojili ste datum europskih izbora od datuma lokalnih izbora i pokazali tako temeljno nepoznavanje da je najveća šansa za razvoj hrvatskih županija, hrvatskih gradova upravo sve ono što nam fondovi EU donose, što su nam donijeli u pretpristupnom procesu, a što će nam još više donijeti kada se usvoji višegodišnji financijski okvir koji će Hrvatskoj dati čak 8 milijardi eura za regionalni razvoj za kohezijsku politiku. Kao socijaldemokratska Vlada vi ste nama hladno rekli, demokracija košta, kvazi državnički rekao bih. odlučili ste za godinu dana mandata 12 ljudi potrošiti 83 milijuna kuna, a 86 milijuna kuna košta zgrada stalnog predstavništva u Bruxellesu s čime bismo riješili to pitanje zauvijek. Ne znam kako ministar Linić ocjenjuje tako mudru financijsku politiku Vlade. Uskratili ste javnost za pravu kampanju u europskim izborima, to vam je kao bio cilj da odvojimo dvije teme. Jedan je ministar rekao jedan dan ćemo o Cipru, a drugi dan ćemo o lokalnoj cesti. Pa mi koji radimo kampanju idemo po terenu, vidimo što ljude zanima, što županije zanima, što gradove zanima. Zanima ih kako će ljudi koji budu u EU parlamentu pomoći glavnom cilju svih župana i svih gradonačelnika, a to je da razviju svoje gradove, a vi ste to hrvatskoj javnosti uskratili. Pa me zanima jedno pitanje koje nam prenose svi na lokalnoj razini, koliko ćete sredstava dati za pripremu lokalnim zajednicama Ponovite pitanje i priključite se. Ponovite pitanje./ … Moje pitanje je vrlo precizno, koliko će Vlada dati sredstava za pripremu projekata na lokalnim razinama koje će financirati EU? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na pitanje zamjenik ministra regionalnog. /Upadica: Nije postavljeno nikome. Odgovorit ću ja./ … Postavljeno je Grčiću kojeg nema, tako je rečeno. Prema tome izvolite.

Ako kažete da ne želite odgovor na sve ovo što ste rekli u svom političkom govoru što je vaše potpuno pravo da govorite u ovom Saboru, onda možete reći da ne želite, ali ja sam siguran da želite. Dakle, pomoć ćemo lokalnoj samoupravi ali svim silama. Pomoć ćemo da se izgradi Pelješki most, a to mogu samo političkim sredstvima. Znate da je to čak i u Parlamentu nemoguće instrumentima Parlamenta postići, ali upornim zalaganjem za hrvatske interese jeste, naročito nakon što je Hrvatska svojim sredstvima i prilično skupo ali nužno isfinancirala infrastrukturu, barem cestovnu infrastrukturu koja je na svjetskoj razini. Dakle Pelješki most ili neko drugo rješenje sada u uvjetima kada se financiranje vidi da, u uvjetima da se gradilište otvara prijevarno pred svake lokalne ili državne izbore ne. Gradilište bez novca a uz potpisane ugovore sa izvođačima koje se tako tjera u stečaj i dovodi u poziciju da protiv države podignu kaznene prijave ne. Gradilište na kojem se znaju jasna pravila i u kojem se ne farba dva, tri ili četiri puta, to da. I na tome ću se, za to ću se boriti, za to ću se zalagati. I ne mogu vam unaprijed obećati hoću li u tome uspjeti, ali to je naša misija. Bez velike pompe i galame. A što se tiče lokalnih izbora, odnosno europskih izbora, dakle s obzirom da smo sada u kampanji, s obzirom da je i ovo što ste rekli dio kampanje, s obzirom da se nekome obraćate, ja ću se isto obratiti dijelu hrvatske javnosti za koji sam uvjeren da shvaća da izbori u nedjelju nisu nikakvo bacanje novaca nego je to novac koji će zaraditi sve one žene i muškarci koji će taj dan provesti na biralištima. To je novac koji spada u kategoriju intelektualnih javnih radova, neobrazovani ljudi, neuključivanje u politički proces, ako vi smatrate da bi kampanja za europske izbore bila dobra tako da je organiziramo nakon lokalnih izbora koji su sredinom 5 mjeseca. Ako zaista vjerujete da bi do lokalnih izbora itko razgovarao o europskoj kampanji, europskim pitanjima, onda ja vas podržavam u toj vjeri. Ali ja smatram da ta vjera nema temelja, da je nema nimalo. Dakle, vi ste ustvari predlagali šta? Izbore zajedno sa lokalnim izborima? To pak ne osigurava baš nikakav prostor za europsku kampanju. Izbore nakon lokalnih izbora, europske izbore nakon lokalnih izbora, po meni još manje. I zadnji tren. Dakle, ovo je savršena prilika da se vidi kakav je naš sustav vrijednosti i u čemu se razlikujemo. Novac koji će hrvatske građanke i građani zaslužiti tako što će cijeli dan sjediti i raditi tamo na biračkom mjestu je pametno uložen novac u demokraciju, u otvorenost, u shvaćanje procesa. Jer demokracija ne samo da košta, nego vidimo iz niza primjera, ona traje, traje i traje. Morate uporno i dosadno ponavljati neke stvari koje vam se čine, uzimate ih zdravo za gotovo a neki su protiv njih. I u tome se razlikuju naši sustavi vrijednosti. To nije bačen novac kolegice i kolege, to je uložen novac. Svatko tko tamo bude sjedio će to pamtiti i o tome će pričati svojoj djeci i susjedima i motivirati ljude za društveno koristan rad. I ja u to vjerujem, naša vjera je očito različita. Vi tvrdite suprotno, ja smatram da su moji argumenti jači. Na kraju krajeva, izbore nisam raspisao ja. Raspisao ih je Predsjednik Republike. Koji su njegovi razlozi, koji su njegovi razlozi, on je o tome također govorio. Ja te razloge podržavam. Iskreno, ako me pitate, smatram da tu uloga Predsjednika Republike, tako je riješeno zakonom, nije ni potrebna, jer europski izbori su u pravilu izbori koji se raspisuju u Bruxellesu. Dakle, praktički tehničko pitanje kada će biti raspisani. Ali s obzirom da su prvi u hrvatsko povijesti, oni moraju biti odvojeni. ako ništa drugo, i završavam, da se vidi koje su naše razlike, tko je za koje vrijednosti. Kumulacija izbora bi to samo zamaglila. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Prije očitovanja poštovani zastupniče dva, dvije povrede Poslovnika. Prva povreda po zahtjevu poštovanog zastupnika Branka Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa, odgovorom predsjednika Vlade povrijeđen je Poslovnik Hrvatskoga sabora i to članak 183. koji kaže, na pitanja upućena Vladi odgovara predsjednik ili član Vlade, na pitanja upućena pojedinom ministru odgovara ministar kojemu je to pitanje upućeno. Prema tome, ne znam temeljem kog je članka Poslovnika to pravo iskoristio predsjednik Vlade. Ja razumijem da je on želio iskoristiti saborsku pozornicu za predizbornu kampanju pred europske izbore. Ali kad je Milanović spomenuo u tom kontekstu Pelješki most, onda želim reći da mi je drago da je konačno

dakle, samo da kažem da nisu građevinske tvrtke otišle u stečaj zbog toga što su potpisale ugovor o gradnji Pelješkog mosta, nego što su zaustavljene investicije u Hrvatskoj u cestogradnji, pa tako i investicija oko Pelješkog mosta. **Leko, Josip ako pažljivo pročitate onda ćete shvatiti vi da nema povrede Poslovnika, bez obzira hoćete li to shvatiti ili nećete imate pravo pritužbe na Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. To je jedna stvar. Drugo, u vezi sa povrede Poslovnika vi ste koristili sasvim neku drugu temu, tu ste vi povrijedili Poslovnik. Treće, treće da vam kažem. Poštovani zastupnik Plenković je govorio nema ovdje ministra Grčića i ništa više. Četvrto da vam kažem, uvijek premijer zastupa Vladu. Uvijek. Uvijek. prakse, prisjetite se prakse koju ste uveli vi u ovaj Dom, premijeri, predsjednici Vlade iz vaše stranke se su uvijek po vlastitom nahođenju odlučivali kada će odgovarati. Čak je bilo ovdje rečeno… …/Upadica se ne Sada nova povreda Poslovnika i poštovani zastupnik Gordan Jandroković. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, ja sam htio po istom članku, to je članak 183. koji jasno kaže: na pitanja upućena Vladi odgovara predsjednik ili član Vlade, na pitanja upućena pojedinom ministru odgovara ministar. Dosadašnja praksa je bila ako nema ministra da odgovara njegov zamjenik. Vi uvodite sada jedan vrlo neobičan presedan. Može se dogoditi da ministar koji vidi da je na redu jednostavno smatrajući da nije možda dovoljno pripremljen ode i onda će premijer odgovarati na njegovo pitanje. Dakle, mi sada mijenjamo praksu koja je stara 20 godina i nešto u ovome Parlamentu da uskače u trenutku kada je on procijenio predsjednik Vlade i odgovara na pitanje upućeno drugom ministru. Mislim da se ovdje radi o eklatantnom primjenu kršenja Poslovnika

Ako hoćete vodit Sabor galamom ja ću onda dati stanku. Dobro. Ali da vama odgovorim. Dakle, samo malo, pročitajte stenogram. Poštovani zastupnik Plenković je rekao nema ovdje ministra Grčića i ništa više. … /Upadica se ne razumije./ Drugo, uvijek premijer može odgovarati na pitanje, to sami čitate, pa to sami čitate. Tko će predstavljati Vladu nego premijer. Hvala lijepa. I vas poštovani zastupniče upućujem na mogućnost da podnese zahtjev Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. A sada očitovanje poštovanog zastupnika Andreja Plenkovića. Izvolite.

se ne razumije./ … Dobit će, dobit će, dajte da završi čovjek očitovanje. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Mene zaista ne smeta da li mi odgovorio potpredsjednik Vlade ili mi odgovorio premijer. Ono što mene više smeta, da nam predsjednik Vlade tako lakonski govori o tome da ćemo uzalud potrošiti 83 milijuna kuna u stanju u kojem se Hrvatska nalazi. Mislim da je to najkrupniji problem. Tako lakonski, tako bahato. To me smeta. I isto tako ne čudi me da je on baš htio odgovoriti budući da evo nekoliko kolega kandidata za liste Kukuriku koalicije također ne vidim u kampanji jer on vodi njihovu kampanju. Nije razlog odvajanje tema 14.travnja i 19.svibnja. 14.travnja je tu da bi Vlada iskoristila medijski prostor i vodila kampanju umjesto kandidata i to je ono što je žalosno. A sredstva koja biste trebali investirati u pomoć lokalnim zajednicama za financiranje projekata nisu koja ste predvidjeli od 45 milijuna kuna praktički ni 1 posto onoga što biste trebali dati da nam impuls za razvoj što hrvatski građani očekuju. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, ja zaista ne znam, vi ste inače staložen čovjek ali ne znam što se danas događa, malo ste se izgubili sad u svemu ovome. Nemojte nam tumačit ništa drugačije nego ono što piše u Poslovniku u članku 183., mi znamo pročitati. Piše: na pitanja upućena Vladi odgovara predsjednik ili član Vlade, na pitanja upućena pojedinom ministru odgovara ministar, ministra mijenja ne predsjednik Vlade nego zamjenik. Onda zamjenik danas nije niti trebao doći ako će umjesto njega odgovarat predsjednik Vlade, onda je gospodin Puljiz ovdje danas fikus. A s druge strane, ne čudi nas što se uvodi ovakva praksa kad predsjednik Vlade, svjedočili smo tome negdje prije, ne morate vi gospodo ministri uopće dolazit ovdje na aktualni sat, doći će sam predsjednik Vlade, … negdje prije svjedočili da je čak zabranio novom ministru da uopće i kaže ijednu riječ. Povreda riječ. Povreda Poslovnika, članak 183. gospodine predsjedniče. Držite se Poslovnika molimo vas mi zastupnici. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zastupniče. Postoji neka razlika između čitanja i tumačenja, ali to je već stvar koju morate shvatiti. …

Ali takvo je pravilo Poslovnika jer su me već upozorili da to nisam upozorio… Da se družim s vama? Teško, teško. Oprostite, ali teško. Idemo na sljedeće zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Evo sad sigurno neće biti povreda Poslovnika. Ja postavljam pitanje premijeru Milanoviću. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska gubi tržište

skuplji, recimo u BiH to kažu na ime carine i … i do 50%. Zato hrvatski proizvodi u zemljama CEFTA-e postaju nekonkurentni. Time je ugroženo od 3 do 5 tisuća radnih mjesta, samo jedna velika hrvatska tvrtka za proizvodnju mlijeka i mliječnih prerađevina gubitkom tržišta u Albaniji, u Crnoj Gori, u Srbiji, u Makedoniji, Moldaviji i Kosovu kaže da će izgubiti 12% svoje proizvodnje. To je znači u pitanju kada se sve skupa zbroji, što su i rekli poslodavci, negdje oko 3 do 5 tisuća mjesta radnih. Da bismo spasili ta radna mjesta u ovom trenutku izvoznicima trebate pružiti hitnu pomoć. Kroz porezni sustav to ne možete jer ne može biti privilegiranih poreza, ali možete pružiti hitnu pomoć izvoznicima preostalim članicama CEFTA-e putem HBOR-a financijskom injekcijom jeftinog kapitala pod uvjetom naravno da tvrtke ne otpuštaju radnike. Jeste li poštovani predsjedniče Vlade spremni to napraviti? Jeste li spremni okupiti izvoznike i reći im ako dobijete od HBOR-a kredit s kamatom od 2% nećete li otpuštati radnike? Jeste li spremni okupiti izvoznike i to im poručiti? Novih nekoliko tisuća radnika na burzi ubrzat će padanje svega onoga što nije smjelo pasti, a drastično je pala kupovna moć. Zato se smanjuje osobna javna potrošnja. Smanjivanjem osobne javne potrošnje… …/Upadica Leko: Pitanje./… … smanjuje se priliv novca u državnu kasu. Rasti će broj nezaposlenih. Postavio sam pitanje. Hoćete li spriječiti novu agoniju i hoće li biti Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje predsjednik Vlade poštovani Zoran Milanović. Izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Pacijenata nema, uvaženi kolega pa nema ni hitne pomoći ali ima pomoći, ima boraca. Vidim borce za svoje mjesto na tržištu, inovatore, ljude koji rade na svojoj konkurentnosti, ali da se vratimo na početak. Mi svi znamo vrlo dobro da Hrvatska ulazi u EU 1. srpnja to znaju i izvoznici, odnosno samo jedan dio izvoznika na koje se ovo odnosi i mi trenutno pregovaramo sa Bosnom i Hercegovinom. Naravno ne sami, nego sa Europskom komisijom. Vi to vrlo dobro znate, siguran sam da to znate kao što znaju i svi oni koji imaju osnovne ideje o procesu. Podsjetit ću vas da je u jednom trenutku i Hrvatska se našla u situaciji u kojoj je danas Bosna i Hercegovina kada je to pravilo praktički zaživjelo. Dakle, mi smo bili kad su bivše članice CEFTA-e ulazile u EU u poziciji da one, dakle više nemaju te povlastice koje su imale u trgovini sa nama dok nisu postale članice EU. Činjenica, činjenica. Dakle, pravila su jasna za sve. To je samo dio hrvatske industrije. HBOR je prošle i ove godine preko milijardu kuna uložio u projekte koji su izvozno orijentirani, preko milijardu kuna. Dakle, 10 je dobio ali 600 milijuna plus 600 milijuna. Ovo vam sad govorim iz glave. Dakle, to je dosta novaca. Hoće li biti dovoljno da se sačuva svako radno mjesto. Vjerujem da hoće, a znate kako? Tako da se probijamo na zapadna tržišta, da tražimo zahtjevnija tržišta, da kriterij nije samo niska cijena, nego i kvaliteta, a kvaliteta je u hrvatskoj prehrambenoj industriji itekako ima. To sam jučer govorio. To govorim kao potrošač. To govorim kao potrošač koji kupuje puno hrvatskih prehrambenih proizvoda ne zato jer sam patriot ili nacionalist nego zato jer su dobri. Možda ima malo nacionalnog u mom izboru, ali zato jer je to dobra roba. Dakle, marketing, inovacija, konkurentnost i to sve skupa država može pomoći, pomaže i pomagati će ali uvjete koje će imati Podravka za pola godine ako se nešto ne promijeni će biti, dakle oni isti uvjeti koji će imati i nekakav njemački ili austrijski proizvođač. I ja nisam demagog, ne kažem da vi jeste i neću ljudima obećavati ono što je nemoguće. Ali vjerujem u kvalitetu i upornost brendova i firmi koje se nije moglo zatući ni u vrijeme privatizacije, ni u vrijeme rata jer su naprosto dobri i žilavi, a nastali su i novi. Ja se ne bojim za to što će ne biti izgubljeno šta znači biti izgubljeno tržište šta će biti skuplje 15 do 20 ili manje posto ili nimalo. Ne 50% ne pretjerujmo. Dakle, postoji kvaliteta i postoje oni koji su u stanju na tržištu opstati. Prema tome, budimo realni, budimo trezveni. Recimo što problem je. U krajnjoj liniji taj problem postoji već mjesecima i mjesecima da ne kažem godinama u glavama i projekcijama onih koji su odgovorni za ta poduzeća i ta trgovačka društva i to se nije dogodilo preko noći. I mi trenutno radimo sve što možemo da to ublažimo. Ali da mogu obećati da toga neće biti ne mogu. Isto tako kao što se proizvođači iz županije iz koje vi dolazite, odnosno ne znam jeste tamo prijavljeni ili od tamo dolazite jedva čekaju 1.7. da mogu početi izvoziti u Njemačku, Austriju, Italiju bez ikakvih davanja. To trenutno ne mogu. I to je također proizvodnja, i to je također inovacija, i to je također konkurentnost. Dakle, opet se vraćam na ono što se možda vama neće dopasti, ali mislim da sam ja veći ljevičar od vas. Ne mogu birati pobjednike i favorite. Ne mogu imati sina favorita i onoga koji to nije, jer su nam to svi na neki način figurativno su nam to sve sinovi sva ta poduzeća, sva ta radna mjesta. Ne mogu se u Bosni i Hercegovini zalagati za prenošenje pogona i proizvodnje iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i u Srbiju, jer to nije u interesu hrvatskih radnika, ali to ne mogu niti zabraniti. Dakle, preko HBOR-a odgovor na vaše temeljno pitanje radimo više nego ranije. Ali jedini put vidim prema zahtjevnijim, bogatijim tržištima, prema tržištima koji će znati cijeniti kvalitetu, kvalitetu koju hrvatski proizvodi prehrambeni o njima ste govorili imaju a onda ni cijena neće biti presudna stvar. Bit će važna stvar, ali ne možete biti uspješni samo tako da ste jeftini. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Evo samo za informaciju 36 godina sam u Zagrebu, nisam iz one županije koju ste vi mislili, rodom jesam i na to sam ponosan. Samo da vam kažem, radi se, pitao sam, zvao sam proizvođače 12% proizvodnje neće više moći plasirati jesu 50% tako oni tvrde. Ako oni tvrde krivo, tvrdim i ja krivo jer nisam stručnjak za to područje. Mislim da je fatamorgana tvrdnja da će 25 milijuna, tržište od 25 milijuna koliko iznosi preostale članice CEFTA-e da ćemo zamijeniti onom od pola milijarde ljudi. U Njemačkoj da dajete besplatno u dućanima jogurte ne bi uzimali te jogurte. Mnogi su proizvođači koji su pokušali na zapadno tržište rekli čak ponude ne otvaraju, bacaju ih u koš. Ja ne govorim, ja ne prebacujem krivicu ni na koga. Ja samo govorim da treba zaštititi radna mjesta da radnici ne bi ostali bez posla. Ne samo ostali bez posla, neće se puniti ni državna blagajna. Ništa drugo. Hvala lijepa. Sedamnaesto zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Frano Vidović. Izvolite. **Vidović, Franko (SDP)** Predsjedniče, moje pitanje upućujem poštovanom ministru gospodinu Slavku Liniću. Dakle, ovaj Sabor je u rujnu prošle godine donio Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, to je tog momenta kad smo ga donijeli bila apsolutna novina praktički u poslovanju u RH, dotada tako nešto nije bilo omogućeno. Mene zanima gospodine ministre imate li podatke, evo sad nakon 7 mjeseci kad … /Govornik se ne razumije./… toga zakona koliko tvrtki je praktički u predstečajnoj nagodbi ovog momenta i da li smo postigli cilj koji smo željeli postići tim mjerama? Hvala. Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje, ministar financija poštovani Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Zahvaljujem na pitanju gospodine zastupniče. Kao što vidite šesta godina teške ekonomske krize koja je posebno negativan učinak ostavila na hrvatskom gospodarstvu i privatnom sektoru, 44 milijarde neplaćenih registriranih računa a neplaćene obveze su i daleko veće sa stotinama i stotinama subjekata u tom dijelu. To je bio razlog da je Vlada cijelu prošlu godinu nastojala aktivnim mjerama riješiti problem nelikvidnosti i insolventnosti. Sjetite se, dva reprograma u kojem jednom reprogramu smo čak opraštali kamate, zajednička akcija Narodne banke, Ministarstva financija, HBOR-a 6 milijardi je osigurano samo za rješavanje likvidnosti. I naravno kad smo vidjeli da sve te aktivnosti nisu dovoljne zahvaljujući kompletnoj potpori u Hrvatskom saboru donesen je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnim nagodbama gdje je u biti pokušalo se na skraćeni postupak ubrzani postupak naći rješenje između dužnika i vjerovnika, a najveći dužnici su banke i izvinjavam izvinjavam se vjerovnici banke i država sa ciljem da ponovno osposobimo subjekte. Da jednostavno trgovačka društva privatnog kapitala mogu opstati, produžiti proizvodnju, a s druge strane eventualno i ulaganje. Moramo reći da rezultati su u ovom trenutku da imamo preko 3800 zahtjeva za predstečajne nagodbe. One važnije iznad 10 milijuna negdje 425, a velim 3300 ili 3400 su oni ispod 10 tisuća. U tom dijelu prijavljeno je 35 milijardi tražbina, a u tim subjektima zaposleno je negdje oko 31 tisuću radnika. Prema tome, sam zakon je našao opravdanje u ovakvim postupcima. Dosada, vrlo kratko, negdje smo riješili od 425 onih značajnih i velikih 116 predmeta, od čega 65%. Nažalost, za one negativne nema izlaza osim stečaja jer nisu našli zajednički jezik dužnici i vjerovnici. Kad govorimo o onim malima ispod od 1831 predmet koji se rješavao 368 je pozitivno riješeno. Vjerojatno za ostale neće biti. Postupci se svakodnevno obavljaju, rade preko 40 nagodbenih vijeća i jednostavno ogroman dio državnog aparata je uključen u taj dio. Ono što mi možemo reći, uspoređujući sada sebe sa ostalim vladama, vidimo da u 17 zemalja EU je slični postupak pokrenut a sve iz razloga da se skraćenim i ubrzanim postupcima nađe rješenje za teški problem insolventnosti. Ono što osobno mogu reći dosta dobra potpora bankarskog sustava koji su jedni od ozbiljnih vjerovnika u cijelom tom postupku. Uvjeren sam da ćemo do kraja 6. mjeseca najveći dio ovih poslova završiti i naći rješenje. Dovoljno je reći da jedna od vrlo važnih trgovačkih društava Dalekovod koji je naš izvoznik, radi vani je uspješno priveden kraju a vrlo složena situacija u odnosu vjerovnika i dužnika. S druge strane sa ovakvim postupcima Vlada Republike Hrvatske popravit će svoj položaj na onoj listi i konkurentnosti i uspješnosti koju obavlja doing business Hvala lijepa. I očitovanje? Hvala lijepa. Idemo na sljedeće pitanje i poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Poštovani gospodine predsjedniče svoje pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade gospodinu Nevenu Mimici. Ja molim da mi na ovo pitanje ne odgovara predsjednik Vlade, njega nisam želio pitati zato što nas iskustvo uči da u godinu i pol rada ove Vlade na sva pitanja dosada nikad nismo dobili ni precizan ni jasan odgovor. Najčešće ili nije znao ili nije razumio ono što ga pitamo pa stoga molim da ne odgovara ni na pitanje koje je upućeno nekom drugom. Svojom prepotencijom i arogancijom neće uspjeti prikriti silno neznanje koje je dosada pokazao na aktualnom prijepodnevu. Gospodine Mimica, pitanje se tiče resora koje vi pokrivate pa sam ga zato uputio vama. Sigurno vam je poznato da je praksa članica zemalja EU da se širi i omogućava sve širem krugu državljana pravo glasa bez obzira da li oni živjeli u matičnoj zemlji ili izvan nje. S obzirom i na naš skori ulazak u EU sigurno ste upućeni u činjenicu da je po objavljenim podacima da je u Hrvatskoj iz Registra birača izbrisano 844 osobe, oprostite što čitam ali ne mogu sve to pamtiti. Isto tako, da je u prethodnoj registraciji za izbore za Europski parlament svih onih koji žive izvan Hrvatske registrirano 2243 osobe. Dakle, nešto manje od 2500 ljudi. Mene zanima da li time Vlada razumije koju je poruku poslala svim građanima RH koji žive izvan nje i da će imati neizlazak na izbore koji je zaprepašćujuće mali, da je od 400 000 birača u inozemstvu, taj broj je spao na 2243 i da li mislite uopće da se takvim načinom radi čišćenje popisa birači i da su ovo realni podaci o biračima koje imamo. Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje, potpredsjednik Vlade poštovani Neven Mimica. Izvolite. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče vaše pitanje ili upućivanje vašeg pitanja pokazuje koliko je dobra i korisna ona razlika o kojoj je maloprije govorio predsjednik Sabora, razlika između čitanja i tumačenja u ovom slučaju Poslovnika. Naime, ako biste smo čitali Poslovnik vrlo brzo i lako bi ste zaključili da se pitanja zastupnička ne mogu uputiti potpredsjedniku Vlade koji nije čelnik središnjeg tijela državne uprave, odnosno koji nije i ministar jer u Poslovniku piše samo da se pitanja mogu uputiti Vladi ili ministru. Zato, budući, ne piše članu Vlade, nego piše da se mogu uputiti Vladi ili ministru. Ali, činjenica da odgovaram na ovo pitanje govori o tome da podržavam ovu distinkciju između čitanja i tumačenja. Što se tiče same, samog pitanja popisa birača za ove europske izbore prvo trebamo razlikovati činjenicu da na izborima za Europski parlament mogu glasovati u zemlji članici građani, odnosno državljani drugih zemalja članica EU ako stalno borave u zemlji u kojoj glasuju. U ovom slučaju kod pitanja hrvatskih građana izvan Hrvatske nije u pitanju ovo pravo, dovedeno u pitanje pravo državljana drugih zemalja članica EU tim više tim više što se radi, o praktički o izvanrednim izborima za Europski parlament u samo jednoj državi članici prema, odnosno budućoj članici, državljani drugih zemalja članica su svoje pravo za izbor za Europski parlament konzumirali na redovnim prethodnim izborima 2009. godine. Međutim, vaše je pitanje očito bilo usmjereno na drugu temu, ne na temu je li ovakav izborni zakon ili praksa izborna u ovom slučaju diskriminira ili onemogućava glasovanje državljana drugih zemalja članica EU. Radi se znači o onome što je vezano uz glasovanje hrvatskih građana prvenstveno vjerojatno u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim zemljama. To je pak pitanje Hrvatskoga ustava, ne Europskih propisa o samim izborima za institucije, u ovom slučaju za Europski parlament. Naravno, Hrvatski ustav omogućava, i za hrvatske građane izvan RH glasovanje na svim izborima uključivo i za Europski parlament. I držim da nikakva pogrešna, loša poruka nije poslana time što je popis birača u ovom slučaju manji za 700 i nešto tisuća u odnosu na prethodne izbore. pogrešna poruka je bila slana svih ovih prethodnih godina dok smo imali popis birača koji praktički nije bio niti u skladu sa čisto normalnom logikom usporedbe sa brojem bilo bilo stanovnika u Hrvatskoj, bilo državljana hrvatskih. Prema tome, ono što je učinjeno, učinjen je red u sam popis birača i on nije učinjen kao što sugerirate nekim nasilnim ili ne znam kako drukčije, kako bi ste ih još okarakterizirali mjerama, akcijama Ministarstva unutarnjih poslova, nego se radi o principu koji koji je uveden da se za glasovanje pravo koje je ustavno zajamčeno može ostvariti prijavom u upis birača. Prema tome, ovdje se zbilja radi o sasvim normalnoj, prihvaćenoj, uobičajenoj proceduri uređivanja popisa birača koja vrijedi jednako u svim članicama EU. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I očitovanje poštovanog zastupnika Davorina Mlakara. Ja bih molio isto ovoliko vremena. Gospodine potpredsjedniče Vlade za unutarnju, vanjsku i europsku politiku ako se ne smatrate članom Vladom iz članka 183. Poslovnika onda ne znam šta radite u ovim klupama, vi ovdje ne bi trebali uopće sjedit. A ako ipak je adresa dobra, postavio sam vam pitanja zato što objedinjujete i resor unutarnjih poslova i Ministarstva uprave. I htio sam reći da ste izbrisali 400 000 ljudi grubo govorim, onih koji nemaju prebivalište u RH i zabranili im da izađu na izbore, da ne mogu dati svoj glas mada im to naš Ustav pravo priznaje. I uz to kršeći propise ove države a imate obvezne upute Državnog izbornog povjerenstva brišete iz popisa birača ljude koji nemaju važeće osobne dokumente a piše vam izričito da takvi imaju pravo dati svoj glas na izborima. Da zaključim, to što ćete nekima ponuditi administrativnim rješenjem žute kartice bojim se da je premalo u odnosu na ono što želimo dobiti kao izlazak birača. registar birača danas s popisom birača nekad koji ste čistili vidjet ćete da je broj ljudi uglavnom jednak. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. **Mlakar, Davorin (HDZ)** I da zaključim, predlažem vam novu mjeru, najbolje da izbrišete sve koji ne glasaju za SDP-a a možda da dodate žute kartice za one koji će glasati za vaše koalicijske partnere. peto zastupničko pitanje i poštovani zastupnik đuro Popijač. da nema sveopće prisutnog ministra, donedavno, nema Rajka u ministarstvu i nema Rajka u Saboru, nema Rajka čak ni u kampanji za gradonačelnika Grada Zagreba jedino se nadam da premijer neće zlorabiti Poslovnik pa opet zamijeniti Bernardića i Ostojića, pa da ne bi Bernardić odgovarao na moje pitanje. Očito je da je ministar zdravlja Rajko Ostojić mijenja taktiku za kompaniju za gradonačelnika grada Zagreba, pijar stručnjaci su čujem u velikim problemima. Kazao je prošli tjedan da će stabilizirati financijsko poslovanje Holdinga. Da pijar stručnjaci su se uhvatili za ruku, veli ministre nemojte, evo prošli tjedan je došao papir koji vas pobija u svemu, veli ostvaren je negativni financijski rezultat u iznosu od milijardu 289 milijuna 823 milijuna kuna HZZO-a. Reć će vam hoćete Holding jednako tako uspješno restrukturirati kao HZZO. Veli ministar pa dobro ali kako je bilo prije. Veli prijašnji dokument, isto naš dokument HZZO u plusu od 383 milijuna kuna. Dakle negativni saldo HZZO-a je iznos od milijardu i 670 milijuna kuna. Nemojte spominjati da ćete smanjiti rokove plaćanja jel dokument Veledrogerija govori sa 90 dana je povećan rok plaćanja na 250%. plaćanja na 250%. Nemojte spominjati da ćete smanjiti porez, odnosno prirez Zagrepčanima jer ste rekli na prvoj sjednici vlade smanjit ću 3% doprinosa za zdravstvo i veli jedan umirovljenik nemojte slučajno ni to spominjati. Nemojte spominjat. A veli spomenut ću onda gradski prijevoz, restrukturirat ću ga pa će se čekati manje na tramvaj, ni slučajno vući mačka za rep jel liste čekanja, to asocira na liste čekanja koje su sada produžene 50%. …/Upadica

prije četiri godine bio na istoj strani sa Zoranom Milanovićem kada su podupirali Milana Bandića. Danas je izgleda na drugoj strani. Dakle pitanje za gospodina ministra zdravlja Rajka Ostojića, hoće li za porast na lokalnim izborima optužiti Zorana Milanovića čiju podršku nema ili će zato biti kolaps zdravstvenog sustava, ili jedno i drugo. Budući da nema gospodina Rajka Ostojića molim pisani odgovor. O.k. hvala lijepa. Idemo na sljedeće pitanje. Niste postavili nikome pitanje. Hvala lijepo. Dvadeseto zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Dražen Đurović. Hvala. Evo pitanje za predsjednika Vlade s obzirom da je vašu gospodarsku politiku vaše Vlade obilježila sada već prilično poznata teza da tijekom vašeg mandata u gospodarstvu pada sve što ne bi trebalo padati i raste sve što ne bi trebalo rasti. Dakle raste u 2012. u prvom tromjesečju 2013. raste nezaposlenost, raste porezno opterećenje građana i gospodarstva, raste cijena energenata i komunalija, rastu gubici javnih poduzeća, raste javni dug u 2012. porastao za 20 milijardi kuna. Stranih investicija nema a domaće se ne pokreću. S druge strane što pada? Pada BDP, pada osobna potrošnja, padaju investicije, pada gospodarska aktivnost, pada zaposlenost, padaju realne plaće i pada standard hrvatskih građana. Pad BDP-a i gospodarski pokazatelji pokazuju u 2012. I prvom kvartalu 2013. najlošije gospodarske pokazatelje RH u usporedbi sa svim zemljama Srednje, Jugoistočne Europe i među najgorim gospodarskim pokazateljima, među državama EU 27. Kad tome dodamo još tri stvari koje nas očekuju ulaskom u EU, koje su vrlo izvjesne, prva je nakon otvaranja granica egzodus, netko vjerujemo tisuća i tisuća, nadamo se da neće biti desetaka tisuća mladih ljudi koji će otići iz Hrvatske tražeć posao. Druga pojava, ono što poduzetnici sami govore da su uvjeti za gospodarstvo u okružju puno povoljniji, pa neki najavljuju odlazak malih gospodarstvenici Zagreba primjerice u Brežice. I treća stvar gubitak tržišta CEFTA-e podsjetit ću vas

Ima li Vlada RH plan mjera i koje su to mjere kako zaštiti hrvatsku proizvodnju nakon ulaska u EU, kako sačuvati preostala proizvodna radna mjesta, kad je posve izvjesno masovno zatvaranje proizvodnje i kašnjenje mjesta i prebacivanje… Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje predsjednik Vlade poštovani Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Uvaženi kolega, vi ste ovo vrijeme iskoristili da održite politički govor i sad se postavlja pitanje zašto ja ne bih svaki put imao to pravo. Govorili ste o stvarima koji su govorili vaši prethodnici. Ovo je javna sjednica. Dakle ljudi su u mojim stavovima već informirani. Vama mogu odgovoriti isto ili manje-više isto kao i gospodinu Balojeviću, pa gospodinu Vukšiću. Dakle ovo nije bilo pitanje. Ovo je bio vaš pledoaje. U duhu i stilu onoga što vaša stranka odnosno udruga Forum, udruga građana stalno radi. Ja nisam nikada ali nikada, a svi mi volimo kritizirati i biti kritični, biti zajedljivi, dakle imamo taj katkad i negativni nastup. Nikada nisam ni od koga od vas čuo da ste ikada o ičemu dok sam ja bio u ovom Saboru a bio sam, rekli išta pozitivno. Išta ikad osim o jednoj osobi. To govori o vama. Dakle održali ste politički govor i sve je u ovoj zemlji crno i ništa ne valja. Javni dug je korišten za zadržavanje nekih socijalnih prava za koje smatramo da ne smiju biti ukinuta. Negdje smo malo rezali. Prvi i jedini do sada i preuzeli politički teret za to, sanirali brodogradnju. Za to valjda imate razumijevanja. Željeznice, u to se dosta ulaže. To se naravno ne može vidjeti preko noći jer to nije lažni Pelješki most, ne možete ljude farbat. Ljudima to ništa ne znači. Jer je prirodno da im ništa ne znači dok ne vidi konačni proizvod ali to se zove dugoročan uporan rad za razliku od gramzivosti i pohlepe koja Europu i svijest dovela u ovu krizu. Želje nekih da preko noći dobiju sve pa i više na račun drugih. Dakle, mi smo za društvo u kojem ne mogu biti apsolutno svi biti dobitnici ali neće biti kroničnih gubitnika, a to traje i za to treba vremena i razumijevanja koja od vaše stranke ne očekujem. Inače, kada smo već kod političkih govora, dobro je da o ovim stvarima razgovaramo. Dakle ovo smatrajte mojim govorom, a svoje vrijeme do kraja ću iskoristiti. Gospodin Mimica je dobro intrigirao još jednu temu, Poslovnik je nejasan, obraćam se vama, Poslovnik je nejasan, doslovno tumačeći Poslovnik potpredsjednik Vlade bez resora, tu nema mjesta. Vlada, ne član Vlade, Vlada ili pojedini ministar. Dalje, zamjenici ministra formalno nisu Dalje, zamjenici ministra formalno nisu članovi Vlade, imamo praksu i to su naši kolege koje rade s nama cijelo vrijeme i koji sudjeluju u radu Vlade ali ne glasaju za odluke Vlade. Predložite.

Dakle ako zaista ne želite da vam predsjednik Vlade odgovori na političko pitanje nakon političkog pledoajea, a čini mi se da je kolega koji je postavio pitanje s tim nije imao nikakvih problema, vi ste mu docirali i mentorirali, gospodin Plenković nije imao problema da mu odgovorim na pitanje, onda recite dogovorite se kategorički dakle jeste li protiv toga da vam odgovor na pitanje da najodgovornija osoba. Ja se ne moram javiti za riječ, ali sve u uvodu tog pitanja osim tehničkog pitanja na kraju je bila čista politika. Sjednimo i razgovarajmo, mijenjat ćemo Poslovnik ovako ili onako.

Članak 216.ne opominjete kada se vrijeđaju predstavnici parlamentarne stranke. **Leko, Josip (SDP)** U čemu je povreda Poslovnika? **Burić, Dinko (HDSSB)** Povreda Poslovnika je u tome, vi ste povrijedili Poslovnik jer niste opomenuli predsjednika hrvatske Vlade da mu nije dozvoljeno vrijeđati niti jednog zastupnika, niti jednu političku stranku u Hrvatskom saboru. nazivati nas udrugom folklornom udrugom, a sjedimo kao zastupnici političke stranke u Hrvatskom saboru je uvreda. A kada već govorimo o tome, nije crno i ne valja sve u ovoj Hrvatskoj kako vi to tvrdite gospodine predsjedniče. U Hrvatskoj ste crnilo samo vi i ne valjate samo vi, vaša Vlada, to je osnovi problem. Vi ćete mi protumačiti šta je povreda i povreda Poslovnika ja sam pročitao, vi ćete protumačiti. A što se tiče zamjenika ministara da nisu članovi Vlade jel i to se tiče Poslovnika, onda zamjenici ministara nemaju što onda niti tražiti na tom satu. Ako nema ministra odgovarat će predsjednik Vlade. Tako je, … sjednicama Vlade. I zaključno, ako nama Poslovnik je krivo napisan onda ovo implicira jednu rekao bih već opasnu tezu da vi polako idete gospodine predsjedniče k onom koraku da bismo trebali valjda ukinuti i Poslovnik pa da onda ukinemo i Hrvatski sabor pa da ostane samo Vlada i uvedete diktaturu proletarijata. dozvolio sam da govorite više nego što je dozvoljeno Poslovnikom. Drugo, vi ste prihvatili da tumačite Poslovnik i da bude jedino vaše točno. Samo ga čitajte jer ste rekli da ćete ga čitati, a ja ću ga tumačiti. Kada ja imam pravo tumačiti, nije povrijeđen Poslovnik. Obratite se ponovo vas upozoravam nadležnom radnom tijelu za tumačenje Poslovnika Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, inače ćete za vrijeme ovog zasjedanja izgubiti mogućnost prigovora na povredu Poslovnika vezano za predsjedatelja. Evo sada smo se razumjeli čitajući i tumačeći. Hvala lijepa. Povreda Poslovnika poštovani zastupnik Davor Mlakar. prvo me je predsjednik Vlade s kojim nisam komunicirao krivo citirao. Ja nisam govorio o zamjenicima ministara kao članovima Vlade, govorio sam o konkretnoj osobi koja je potpredsjednik Vlade i kao član Vlade naveden u našem Poslovniku. A za sve ostalo da li gospodin predsjednik Vlade misli da je Poslovnik dobro napisan ili nije kao i neki zakoni koji mu se tu i tamo razbiju o glavu, to je njegov osobni problem. Ja vas molim, u članku 32.ovog istog Poslovnika propisano je tko vodi sjednice Parlamenta između ostalog tko brine o odnosima Sabora i Vlade. Pa vas molim bez obzira što vremenski smo već potpuno zanemareni u odnosu na predstavnike Vlade, da zaštitite sve saborske zastupnike i ne dozvolite ove eskapade predsjednika Vlade koji si sada uzima za pravo tumačiti nam Poslovnik mada mu to pravo nijedan zakon, a ni ovaj Poslovnik na koji se svi vi pozivate nije nije dao. I mislim da je i tu povrijeđen Poslovnik. Njegovo pravno mišljenje naka zadrži za sebe ili negdje ga publicira gdje je tome mjesto, ali ne na ovoj sjednici. svugdje u pristojnom društvu kada dođe čovjek čak u kuću, nećete mu smanjiti prava. A zamislite da vi se zalažete da premijer ne može se pozivati na Poslovnik.

i uvjerenje možete imati i argumente možete imati. …/Govornik se ne razumije./… otvorite raspravu u Odboru za Ustav, Poslovnik, politički sustav, pozovite medije, raspravljajte, donesite prijedlog, ovdje ćemo odglasati i utvrditi. Nema, nema riječi o povredi Poslovnika poštovani zastupniče.

se ne čuje./… A ne možete sada gospodine. Niste na vrijeme digli, ne niste. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dražen Đurović, Dražen Đurović, poštovani zastupnik očitovanje. Oprostite, recite kada je to bilo vrijeme? Za vrijeme kojeg govora? dobro. Moje je pravilo da omogućim da se govori. O.K. Nisam vidio, nije vidio predsjednički sto. O.K. izvolite. Povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi gospodine predsjedniče Sabora, povrijeđen je članak 184. Član Vlade dakle i predsjednik Vlade kome je pitanje upućeno dužan je odgovoriti na postavljeno pitanje na istoj sjednici na kojoj je zastupničko pitanje postavljeno. Ili navesti razloge zbog kojih ne može odgovoriti. Ovdje je pitanje bilo jasno i glasno, što hrvatska Vlada namjerava učiniti kako bi zaštitila domaću proizvodnju? Što smo čuli ovdje? Kako je HDSSB udruga folkloraša, ne mi smo gospodine predsjedniče Vlade politička stranka, jaka regionalna politička stranka. Mnogo veća stranka nego što su pojedine stranke vaše koalicije. I to vam mora biti jasno. I nemojte biti nervozni. Jer nismo mi ni Karamarko ni HDZ. S druge strane, što se tiče tumačenja ovog Poslovnika, ne treba mi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, nego ću pitati poštara Peru kako on tumači ovaj Poslovnik. Jer očigledno da ga vi tumačite kao poštar Pero. Imate pravo na tumačenje, to je dobro, to je dobro, to je jako dobro ali povrede Poslovnika nema i to po mojem tumačenju. Hvala lijepa. A sada očitovanje, poštovani zastupnik Dražen Šurović. hvala. Kao prvo molio bih pisani odgovor na pitanje koje će biti nadam se malo cjelovitije nego što je bio usmeni odgovor. Drugo, da, ja sam u svom političkom govoru iznio egzaktne gospodarske pokazatelje s kojim manje-više, koliko znam svi o njima govore i oni su opće prihvaćeni kao točni. S druge strane u odgovoru sam dobio potpuno nejasna obrazloženja. Vidljivo je kakav je vaš plan. Osim polarizacije hrvatskog društva koji zapravo stalno i sustavno potičete i na koji zapravo gradite na neki način svoj ego i svoj i svoj imidž, vidljivo je da je vaš plan da zapravo plana nema. Nema plana u ovoj državi ni za gospodarstvo ni za društvo, ni za muškarce, ni za žene, ni za većinu, ni za manjinu. I bojim se da na krilima toga plana idete u pravcu toga da u vrlo jakoj konkurenciji svojih prethodnika ostanete zabilježeni kao najslabiji hrvatski premijer od uspostave Hrvatske države. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sada bismo dali stanku i vratili se u sabornicu u 12,45. Hvala vam